A sada idemo na - Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2012. godinu Podnositelj Izvješća je Agencija za elektroničke medije temeljem članka 66., 67. Zakona o elektroničkim medijima. Izvješće ste primili poštom. Vlada republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje. Raspravu su proveli radna tijela Hrvatskog sabora – Odbor za informiranje, informatizaciju i medije,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 Mirjana** Gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Pred vama je Izvješće o radu Agencije za elektroničke medije i Vijeća za elektroničke medije za 2012. godinu. Vijeće za elektroničke medije kao neovisno i samostalno regulatorno tijelo u području elektroničkih medija osnovano je 2003. godine na načelima i iskustvu europske regulatorne prakse. Stoga od svog osnutka Vijeće nastoji implementirati strukovne vrijednosti koje proističu iz temeljnih hrvatskih i europskih zakonodavnih dokumenata koje uređuju prostor elektroničkih medija. Elektronički mediji u nadležnosti Agencije za elektroničke medije podijeljeni su u tri skupine. Prvi je tradicionalni radijski i televizijski nakladnici koji svoje programe objavljuju putem zemaljskih odašiljača. Osim HRT-a na tržištu djeluje 25 televizijskih nakladnika koji objavljuju 29 programa i 147 radijskih nakladnika koji objavljuju 149 programa. Druga skupina su pružatelji medijskih usluga koji svoje radijske i televizijske programe objavljuju putem interneta, kabela ili satelita. To je 29 programa ili pružaju usluge na zahtjev 9 pružatelja. Treća skupina su elektroničke publikacije, urednički oblikovani programski sadržaji koji se objavljuju dnevno ili periodično putem interneta od strane pružatelja elektroničkih publikacija u svrhu javnog informiranja i obrazovanja. Takvih je 112 upisanih. Agencija je sa ciljem razmjene regulatorne prakse od 2005. godine članica Europskog udruženja nacionalnih regulatora …/Govornica govori engleski, ne razumije se./… Predsjednik je član Vijeća, potpredsjednik te udruge je član našeg Vijeća Damir Hajduk, a od 2012. godine i mediteranske mreže regulatornih tijela. Agencija je članica i Odbora za informatizaciju i medije Vijeća EU, te Europskog audio-vizualnog opservatorija. Sukladno provedbi Direktive o audio-vizualnim medijskim uslugama Vijeće i Agencija aktivno sudjeluju u radu Opće uprave Europske komisije nadležne za audio-vizualnu i medijsku politiku. Vijeće je te 2012. godine održalo 67 sjednica i obradilo više od 1000 raznih predmeta i za njih je donijelo odluke. Dodijelilo je jednu koncesiju za obavljanje djelatnosti televizije i 6 koncesija za obavljanje djelatnosti radija. Oduzelo je dvije koncesije. To je Kapital network i Nacionalna mreža Kotoriba, dok je neprofitni radio OŠ Stjepan Cvrković iz Mikanovaca vratio koncesiju. Upisano je 38 novih pružatelja elektroničkih publikacija u upisnik, te je dato 11 dopuštenja za pružanje medijskih usluga putem kabela, interneta, satelita i jedno dopuštenje za usluge na zahtjev. Vijeće osigurava nadzor nad provedbom odredbi o programskim načelima i obvezama, dakle monitoring a koji se obavlja neposrednim i posrednim putem. U 2012. godini snimljeno je ukupno 163400 sati radijskog i televizijskog programa. Od toga 93360 sati televizijskog i 70080 sati radijskog programa. Po obavljenom nadzoru i utvrđenim prekršajima Vijeće je u 2012. godini izreklo 24 upozorenja, 10 prekršajnih naloga i 4 opomene. Obrađen je 301 predmet, 145 temeljem pritužbi građana ili pravnih osoba pojedinačno najviše HRT 36, RTL i NOVA televizija po 20. U postupku analize vlasničkih struktura uvedena je obveza dostave podataka o vlasništvu do razine fizičke osobe koja je stupila na snagu u siječnju 2013. A kod dva radijska nakladnika Croata d.o.o., Narodni radio i Obiteljski d.o.o., Antena donesena je odluka o usklađivanju vlasničke strukture. Posebna pažnja posvećuje se Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija, radijskih i televizijskih programa na kojem pravo sudjelovanja na natječaju imaj svi nakladnici televizija i radija na lokalnoj i regionalnoj razini, te audiovizualni i radijski programi nakladnika neprofitne televizije i radija. Budući da je riječ o državnim potporama u intenzivnoj komunikaciji sa Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja koja odobrava program fonda pronađeni su modusi za unapređenje tog instituta potpore, za proizvodnju audio i audio vizualnog programa. U 2012.godini Vijeće je raspravilo 2 natječaja za raspodjelu sredstva fonda. Odlukama o dodjeli sredstva fonda u 2012.godini za tisuću 446 emisija ukupno je dodijeljeno 36 milijuna Od toga nakladnicima televizije 19 milijuna 806 tisuća kuna za 285 emisija a nakladnicima radija 16 milijuna 407 tisuća za ukupno 1161 emisiju. Oprostite ako sam pogriješila kod televizije 19 milijuna ne 19 tisuća. U procesu pravdanja fonda za 2011.koje je provedeno u 12.obavljena je i vanjska, financijska revizija kod osam nakladnika koja nije utvrdila nepravilnosti za korištenje sredstva fonda. U procesu pravdanja vraćeno je 466 tisuća 759 kuna za emisije koje nisu realizirane ili sredstva nisu u potpunosti utrošena. Sukladno Zakonu o HRT-u Vijeće za elektroničke medije postupalo je tijekom 2012.u sljedećim slučajevima. Na zahtjev Nadzornog odbora HRT-a izdalo je rješenje o prethodnom odobrenju o visini sredstava pristojbe za 2012.godinu. Dalo je odobrenje i programskom vijeću i upravi HRT-a na prijedlog Pravilnika o načinu utvrđivanja, sadržaja, teksta, programskih obveza HRT-a i održavanja javne rasprave HRT-a. Donijelo je rješenje o davanju odobrenja na samo regulativni akt, ugovor između HRT-a i Vlade RH. Kontrola korištenja sredstava pristojbe vezano uz pravila o državnim potporama bit će omogućena uvođenjem računovodstvenog razdvajanja na HRT-u koje se s obzirom na privremenost uprave HRT-a tijekom 12.godine usporeno provodi. I ono što još želim dodati a to je Vijeće za elektroničke medije godišnjim programom rada za 13.godinu utvrdilo daljnje prioritete svoga rada kojima će se kontinuirano doprinositi razvitku društva, zaštitom pluralizma elektroničkih medija i raznovrsnosti sadržaja. Osiguravanjem jednakih uvjeta za tržišnu utakmicu svim pružateljima medijskih usluga te poticanjem proizvodnje i objavljivanjem sadržaja od javne vrijednosti na način da bude dostupan u što većem broju korisnika u RH. I na kraju I na kraju nastaviti će se suradnja sa radnim grupama Europske komisije, vijećem Europe te u okviru UNESCO-a grupe za praćenje informacijskog društva i medija. Hvala vam lijepa. Hvala i vama poštovana ravnateljice. Da li predstavnici ili predsjednici radnih tijela Hrvatskog sabora žele iznijeti svoja izvješća? Ne žele. Otvaram raspravu. Idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub HDZ-a i poštovana zastupnica Sunčana Glavak. Izvolite poštovana kolegice. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, ravnateljice sa suradnicama, kolegice i kolege. U vezi s izvještajem Agencije za elektroničke medije želim naglasiti da su aktivnosti podzakonski akti iz nadležnosti Agencije za elektroničke medije u 2012.intenzivirane i postrožene. Jednako tako želim se osvrnuti na to da mi eto već gotovo dva dana raspravljamo o izvješćima za 2012.godinu, o nekim agencijama koje više i ne postoje, raspravljamo o nekim tijelima koja su u međuvremenu ukinuta a još uvijek nismo raspravili primjerice izvješće HRT-a za 2011., 12.itd. Dakle, vrlo smo aktualni pa mislim da sam time sve rekla. Posljedično kada se vratimo na djelovanje Agencije za elektroničke medije odnosno na vijeće neki su nakladnici bili nezadovoljni, neki su bili zadovoljni, neki nisu ostvarili sredstva fonda, neki su dio sredstava morali vratiti pa odmah postavljam pitanje jesu li oni to i učinili, naravno predsjednicima vijeća. S druge strane upravo takvo postupanje vijeća utjecalo je na podizanje ukupne kvalitete i količine sufinanciranog programa, U trenutku dok raspravljamo izvješće za 2012.godinu kolegice i kolege morate znati da je 25% nakladnika u ozbiljnim teškoćama, već su ugašene neke televizijske i radio postaje, neke su u predstečajnoj nagodbi a i smanjena su im u međuvremenu sredstva za 20% uvođenjem novih korisnika fonda, dakle podsjetit ću samo neprofitnih medija i elektroničkih publikacija. Osim toga neki su nakladnici i odustali od koncesije, njih desetak vjerojatno sve zbog ovih nemogućnosti financiranja svojih djelatnika pa tako i programa. Vijeće za elektroničke medije samo ću se malo vratiti u prošlu godinu, izradilo je i usvojilo novi Pravilnik o nakladama za koncesiju jer to je iznimno važno koji je napokon ispravio i više godišnju nepravdu po kojoj su nakladnici dva puta plaćali isto pravo. Danas važeći pravilnik znatno pridonosi očuvanju radnih mjesta i izjednačuje nakladnike u Hrvatskoj s nakladnicima u okruženju. Međutim ono što posebno treba naglasiti jest da je vijeće dobro postupilo suprotstavivši se namjeri resornog Ministarstva kulture i tu želim posebno pohvaliti vijeće u onom sastavu u kojem sada više nije kada je to bio gospodin Ljevak na čelu vijeća koji je pravilnikom dakle Ministarstvo kulture je Pravilnikom fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija nametalo unošenje odredbe po kojoj bi nezavisni regulator dakle vijeće za elektroničke medije donio pravilnik uz prethodnu suglasnost političkog regulatora, dakle Ministarstva kulture. Dobro je što vijeće na to nije pristalo jer bi se time naravno izgubila i svaka neovisnost vijeća, ona bi se time dokinula i radilo bi se isključivo po želji političkog tijela. Još nešto, nikako ni manje važno, izigrali bi namjeru EU odnosno EU zakonodavca. Zamislite što se htjelo, htjelo se dakle da politika odlučuje o tome za što će vijeće snositi odgovornost. Što se tiče izbora članova Vijeća za elektroničke medije i propisanih ograničenja, nakon ove gotovo desetogodišnje prakse od kada postoji ovakav način izbora jedinstveni je stav i Udruge televizija dakle NUT-a i Udruge radija Hurin da u maloj zemlji kao što je Hrvatska u kojoj ipak ne postoji dovoljno velika baza onih koji bi zadovoljavali postavljena ograničenja nije možda efikasno mijenjati članove Vijeća za elektroničke medije jer tek kada uspiju ući u problematiku ili spoznati što im je činiti uđu dublje u ono što im je posao, već tada oni moraju otići. Dakle to je nešto što ostavljamo za razmišljanje, naravno prije svega zakonodavcu Ministarstvu kulture ne očekujući pri tom ništa puno jer eto već godinama očekujemo i medijsku strategiju koja se stalno obećava, a nikako da dođe. Jednako tako budući da propisano da članovi Vijeća za elektroničke medije ne mogu imati rodbinske ili poslovne veze u elektroničkim medijima, posljedično su članovi Vijeća elektroničke medije iz tiskanih medija ili tehničke struke, a to nije nikako bio cilj zakonodavca kada je zakon donosio. Možda bi se rješenje moglo tražiti sukladno postojećim vijećima pri Ministarstvu kulture dakle članova kulturnih vijeća ili nešto slično. Ne možemo zanemariti ni činjenicu da ono što Ministarstvo kulture sustavno radi dakle kao nadležno ministarstvo, to je da imamo čudna kadroviranja pa tako i posljednje imenovanje sadašnje ravnateljice gospođe Rakić koja je otišla u mirovinu u siječnju da bi nakon toga bila vjerojatno zaslugama na čelu Vijeća za elektroničke medije pa se pitam jeli od 380 tisuća zaposlenih u Hrvatskoj, možda smo mogli naći neku mladu pa i politički podobnu, ako baš hoćete kolega Dragovan, osobu koja bi bila na čelu vijeća. Kao posebno goruće pitanje postavlja se visina naknada za emitiranje, te smatramo kako se Vijeće za elektroničke medije treba ovlastiti i zadužiti za hitno iznalaženje rješenja naknada za emitiranje. U posljednjih 6 mjeseci ugašene su 2 TV postaje, 5 ih je u postupku predstečajne nagodbe, a preostale koje još uvijek rade duguju Odašiljačima i vezama višemjesečne naknade za emitiranje s izglednim šansama da dožive sudbinu ranije spomenutih. Razlog je uvijek isti, neplaćanje i nerealno visoke naknade za emitiranje državnoj tvrtki Odašiljači i veze. U vrijeme analognog emitiranja lokalne su televizije posjedovale vlastite odašiljače i emitirale su svoj program. Uvođenje digitalnog emitiranja donijelo je boljitak svima čini se osim kako ih znamo nazivati lokalcima. Lokalne TV postaje od nekadašnjeg minimalnog udjela u troškovima emitiranja danas bi Odašiljačima i vezama trebale godišnje plaćati 7,5 milijuna kuna. takvu razinu troškova lokalne televizije nisu u mogućnosti podmiriti i to je glavni razlog današnje alarmantne situacije. Analiza razloga i rješenja u okruženju primjerice ukazuje na sljedeće, u Hrvatskoj troškovi naknade za emitiranje kod nacionalnih TV kuća iznosi oko 2,5 do 3% u ukupnom prihodu koji se ostvaruju. Istodobno kod regionalnih i lokalnih TV kuća ugovorena naknada penje se i do 18% ovisno o uspješnosti poslovanja pojedine TV postaje, ali prosječno se kreće oko 10%. Dalo bi se zaključiti da je ipak problem sistemski i da nije riječ o sposobnosti ili nesposobnosti lokalnih TV postaja. Ako pogledamo samo u susjedstvo onda ćemo otkriti nelogičnosti koje sam spomenula. Samo kratka digresija, dakle u Italiji regionalne i lokalne TV postaje imale su rok od 60 dana unutar kojeg su se izjasnile žele li postaviti vlastite digitalne odašiljače. Većina je tako postupila ali je država propisala obvezu da dio kapaciteta koji ostaje nakon emitiranja vlastitog programa TV postaje imatelj digitalnog odašiljača mora ustupiti tražitelju, ili nekoj drugoj TV postaji. Pri tome je propisana i najviša i najniža naknada koju imatelj digitalnog odašiljača smije naplatiti TV postavi kojoj je ustupio dio kapaciteta. Dakle nelogičnosti su brojne, primjerice u Sloveniji tri regionalne TV postaje emitiraju digitalno zemaljski putem odašiljača u sustavu državne televizije, a preostalih 6 TV postaja moglo je postaviti vlastite digitalne odašiljače na objektima državne televizije. Dakle Slovenija i Hrvatska nisu kao većina europskih zemalja osigurale financijska sredstva regionalnim televizijama kao dotaciju za trošak prelaska na digitalno zemaljsko emitiranje. Trebalo je jer taj prelazak moramo biti svjesni nisu tražile same televizije. Odluku u tom slučaju u ostalim zemljama u okruženju donijela je država. Prelazak na novi način emitiranja značio je i nove troškove, a istodobno povećava broj medijskih igrača na tržištu oglašivača, prihodi su sve manji, a propisani novi troškovi veći. Možda bi bio dobar model Slovenije u jednom dijelu i u Sloveniji i u Hrvatskoj odašiljači su nasljeđe nekadašnjeg zajedničkog ulaganja, a nisu novo građeni kao u nekim zemljama EU. Možda bi bilo dobro da se podmiri račun odnosno naknada za emitiranje na račun države. Država će od analognih frekvencija koje su nekada koristili lokalci uprihodovati u 10 godina oko milijardu kuna. 10% tog iznosa dovoljno je da sljedećih 10 godina država svojoj tvrtki dakle Odašiljačima i vezama podmiri sve troškove emitiranja lokalaca ili da barem umanje obveze prema Odašiljačima i vezama odnosno Odašiljača i veza prema HAKOM-u ili državi i stvori uvjete smanjenja naknade za emitiranje lokalnim odnosno regionalnim TV postajama. Riječ je podsjećam o iznosu oko 7,5 milijuna kuna godišnje. O svemu gore navedenom već više mjeseci upozoravalo je i Vijeće za elektroničke medije, Ministarstvo kulture, HAKOM, Ministarstvo financije i naravno same Odašiljači i veze i svi su načelno suglasni s ocjenom da se nešto sustavno treba promijeniti, ali se svi proglašavaju nenadležnima. Pa kad ćemo pronaći nadležnog do tog vremena možda će se ugasiti još koja radio ili tv postaja u Hrvatskoj. U financijskom smislu važno je naglasiti sa gašenjem nekih postaja stotinjak ljudi završilo na zavodu za zapošljavanje, izgubljene naknade za plaću ili iz plaće te naknada koju će država otpuštenima plaćati, a nakon što je digitalizacija nacionalnim tv postajama donijela ipak neku uštedu od 20 milijuna kuna godišnje po svakom programu, podsjećam nakon što je Ministarstvo financija smanjilo, odnosno Vlada Republike Hrvatske smanjilo PDV tiskanim medijima, dakle pomoglo se u medijskom prostoru mnogima pa eto ostale su nam lokalne radio i tv postaje i pitamo se hoćemo li mi samo gledati što se događa oko njih ili možemo jednako tako nešto poduzeti. Jednako tako podsjećam vas da je svima važno da lokalna televizija i radio postaja djeluje u našem gradu, u našoj županiji i da mi svi imamo potrebu i o svom radu govoriti na tim radio ili tv postajama pa zamislite onda da jednako tako ne reagiramo kada oni trebaju našu pomoć. Prva prilika za rješenje možda bi bila otvaranje ponuda za digitalnu dividendu po kojem će državni proračun uprihodovati otprilike 225 milijuna kuna dajući u koncesiju nekad korištenje analogne frekvencije, a prema nekim informacija trenutno u HAKOM-u stoji, naravno uvjetno rečeno, 90 milijuna kuna na računu pa se pitam zašto se možda iz tih sredstava ne podmiri naknada Odašiljačima i vezama i da se što prije razmotri visina naknada. Čuli smo već u uvodnom što je sve iz Fonda za poticanje pluralizma dodijeljeno i koliko novaca, dakle preko 36 milijuna kuna. Nad programom se obavljao monitoring, no kao i svake godine upozoravamo i nezadovoljno gledamo na činjenicu da samo 6 djelatnika prati ili obavlja monitoring oko 670-680 sati tv programa. Osim toga, svakodnevno su vidljiva kršenja Zakona o elektroničkim medijima na što smo i kao zastupnici upozoravali, vidljivo je to i iz izvješća. A navest samo jedan primjer iz prošle godine koji se nadam da će se naći u izvješću ili je bio monitoriran. Možda će netko reći da je to sebično što ćemo sebe navesti, ali navest ću primjer gdje se zastupnike kada smo kretali na ljetnu stanku gospodine predsjedniče i vama smo tada to rekli, nazvalo stokom koja odlazi na godišnji odmor. Dakle vidjet ćemo je li se po tome nešto postupilo i kakve su kakve su zapravo bile sankcije. I još dva detalja, u 2012. usvojen je novi obrazac za prijavu vlasničke strukture pružatelja medijskih usluga te je uvid u vlasničku strukturu puno detaljniji, problem koji nije riješen već duže vrijeme jest poštivanje zakona o elektroničkim medijima koji krše upravo oni koji bi trebali biti primjer provođenja zakona ili poštivanja zakona. Dakle prema zakonu, samo kratak podsjetnik, tijela državne uprave i drugi korisnici proračunskih sredstava dužni su 15% godišnjeg iznosa namijenjenog promidžbi svojih usluga ili aktivnosti utrošiti u emitiranje u radijskim ili tv ili tv programima lokalnih nakladnika te o tome izvijestiti vijeće. 26 korisnika naravno to nije učinilo, svake godine ih ima nekoliko, među njima Ministarstvo poduzetništva i obrta, vanjskih i europskih poslova, unutarnjih poslova, zaštite okoliša i prirode te neki državni uredi. Upozoravam da vijeće nema mogućnost sankcija i nedopustivo je da od preko 4 milijuna kuna koliko su tijela državne uprave potrošila za oglašavanje, nisu potrošili u skladu sa zakonom. potrošili u skladu sa zakonom. I na kraju želim samo pohvaliti analizu tv tržišta koje je izradila agencija gdje su pokazani svi parametri koji ukazuju na trendove televizijske industrije, održivost poslovnih modela financiranja i Klub HDZ-a podržat će izvješće, uz sve ove primjedbe koje smo imali i koje ćemo čuti u daljnjoj raspravi. Hvala vam lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Na klupsko stajalište imamo klupske replike. Poštovani zastupnik Jasen Mesić.

spomenuli ste kolegice lijepo u svom izlaganju vezano za izvješća Programskog vijeća i Nadzornog odbora HRT-a. Naime kolegice, Vlada u gotovo više od mjesec dana nije u stanju na izvješća dati mišljenje na jedno od najvećih javnih poduzeća koje ima prihod samo od pretplate više od milijardu kuna, preko 3000 zaposlenih, izuzetno bitna za hrvatsko društvo. Nema Vlada mišljenje. Za zaključiti je da Vlada ništa o tome ne misli, niti pozitivno niti negativno. Što se tiče medijske strategije ona je djelomično i potpuno realizirana u onome što smo mogli u dnevnom tisku čitati kao medijski porez. To je onda bilo u dnevnom tisku kad je uvaženi kolega Dragovan pitao ima li to ministarstvo ministricu i tu se s njim apsolutno slažem, kada smo mogli na naslovnici dnevnog lista čitati da se uvodi novi medijski porez, a realizirano je to upravo djelomično i ovim postupkom da će se iz Fonda za pluralizam medija financirati tzv. neprofitni mediji, šta god to značilo, a trebalo je to vezati za proizvodnju sadržaja od javnih interesa, a ne uz profit i ne profit. O tome smo puno govorili. Naravno da još nema, a prošle je više od dvije godine, nema medijske strategije i neće je biti tako skoro, bez obzira što je oformljen poseban novi odjel u Ministarstvu kulture gdje su zaposleni novi ljudi kojima bi to trebao biti isključivi posao. Kad u ovoj zemlji dajemo više novaca za neprofitne medije, milijun kuna više nego za kompletnu arhivsku djelatnost … **Leko, Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa kolega Mesiću odjel u Ministarstvu kulture radi u tajnosti, vjerojatno to niste znali kao što se u tajnosti i do sada se sve radilo pa jednako tako u tajnosti

bog zna što će nas dočekati. Što se tiče mišljenja, jednako tako ništa neuobičajeno. Mi stalno upozoravamo na to i na odborima, na Odboru za informiranje, informatizaciju i medije. Međutim, nekako naš glas umjesto da postane sve glasniji postaje očito sve tiši, a i očito vrijednosni sudovi koji vrijede u medijskim krugovima ili u Ministarstvu kulture nisu jednaki. Jer s jedne strane medijska scena stalno ima primjedbe i vjerojatno ljudi to ne rade iz hira, nego jednostavno zato što osjećaju da imaju problem i što u medijima treba pomoći. Eto jučer ili prekjučer u Saboru je bila jedna radionica, parafrazirat ću samo trebamo li djecu učiti medijima ili im trebamo zabraniti medije. Dakle, mediji su potrebni ovom društvu. Oni su naravno naš prozor u svijet. Oni su i ovdje da nadziru naš rad, da o njemu izvješćuju. Međutim, mediji moraju surađivati sa resornim ministarstvom ili obrnuto, a tu smo očito u problemu jer nema dvosmjerne komunikacije. Hvala lijepa. Nova replika, poštovani zastupnik Damir Tomić. **Tomić, Damir (SDP)** Hvala predsjedniče. Kolegice Glavak, pažljivo sam vas slušao i moram priznati da većinu onoga što ste vi rekli podržavam u potpunosti. Iznijeli ste nekoliko jako dobrih prijedloga i pretpostavljam da će gospođa Rakić sve te prijedloge uzeti u obzir u daljnjem radu. No kad već spominjem gospođu Rakić moram se podsjetiti vaših riječi sa odbora jer ste na prilično neugodan način reagirali, pokazali ono što mi je žao, a to je da HDZ-u smetaju oni ljudi koji stvari nazivaju pravim imenom. Ili da ublažim koji imaju drukčije mišljenje od vas o zbivanjima u devedesetima. Hvala lijepo. da li me smetaju mene ili kolege u HDZ-u ljudi koji drukčije misle. Naime, ono što sam ja čula, sada ću to ponoviti, ne da drukčije mislimo, nego ja ne znam je li vi tako onda mislite da je gospođa Rakić prilikom sastanka kolegija rekla da je za nju dr. Franjo Tuđman bio zločinac ili ratni zločinac. Ja nemam više što tu dodati. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Josip Borić, njegova replika. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Pa kolegice Glavak, htio sam vas nešto pitati jer ovo Vijeće se bavi i analizom određenih informativnih emisija. Vidim tu po pritužbama itd. Da li se još uvijek mjeri u našem medijskom prostoru zastupljenost oporbe i vlasti u informativnim emisijama, našim najvažnijim informativnim emisijama jer je to nekad bio omiljeni sport. Da li uopće imamo nekakve odnose s obzirom na ovaj protek, dvije Kako je to bilo u 2012.? Jer sjećamo se i onih vremena. To je prije bila najvažnija tema koliko je koga bilo u informativnim emisijama. Moj je osjećaj da sad gledamo samo poziciju. Kad premijer poželi intervju on ima intervju, kad bilo koji ministar želi nešto reći svi imaju jedan na jedan odnose, postavljaju im se pitanja s kojima se teško nositi itd. Da li se to još mjeri? I htio sam pitati da li ovo Vijeće može utjecati da se vrati nekakva emisija kao što je bila Latinica? Ili ta emisija više nije potrebna, jer bavila se vrlo važnim temama u nekom vremenu kada je bila popularna, najedanput više ne treba ta ista Latinica. Ne znam da li ste primijetili da mnogi portali već sada vrlo vješto peglaju putem vlastitih mogućnosti, mogućnost komentiranja ispod teksta. To je nekad bio isto jedan omiljeni sport. Danas se više ne smije napisati gotovo ispod nekih tekstova koji su vrlo, vrlo važni ili vrlo bi ih se rado htjelo iskomentirati. Mnogi se žale da to više ne mogu. Zbog čega je to tako? Dobit ćete odgovor na repliku poštovane zastupnice Sunčane Glavak. na ono što gledamo na javnom servisu. Dakle, prije svega na HTV-u da ovo se nije odnosilo na lokalne tv postaje ili radio postaje. Otprilike ću reći omjer je 8:1. Točno je, napravljeno je istraživanje. 8:1 primjerice u korist vladajućih i oporbe. Reći ću vam točno, ne mogu ovog trenutka pronaći točnu analizu, ali dat ću vam da to pogledate. Ali u svakom slučaju ono o čemu smo govorili. Dakle, nedopustivo je da na javnom servisu više nema dvosmjerne komunikacije, nema više emisija gdje biste vi mogli sučeliti političke stavove, gdje biste mogli čuti različita mišljenja. Nije dobro govoriti ili zastupati nikada ni u jednom političkom prostoru, ni u jednoj uljuđenoj demokraciji samo jednu stranu posebice ne na javnom servisu koji osim toga i sukladno ugovoru sa Vladom RH a i sa ovim zakonskim obvezama to mora činiti. Samo za ilustraciju. Što se tiče sadržaja koji se prikazuju na HTV-u jedan, dakle na prvom programu udio u netu što se tiče politike bio je gotovo 19% i to je najviše. Ali opet s druge strane, dakle politika jest nešto što je u sferi javnog servisa. Međutim, pitamo se na koji način. A s druge strane kada pogledamo, kad biste vidjeli obrazovanje ili znanost ili djeca i mladi to je ispod 3% ili 1% prirode, ekologije, a nula i nešto, 0,43% nezaposlenost što bi zapravo trebalo biti obrnuto jer upravo …/Govornik se ne razumije./… je naša goruća tema u Hrvatskoj. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo sa raspravom po klubovima zastupnika. Na redu je klub SDP-a i poštovani zastupnik Damir Tomić. Izvolite poštovani kolega. Hvala predsjedniče. Poštovana gospođo Rakić i članovi vijeća, pažljivo slušajte. Počeo bih podsjećanjem na to da možemo biti sretni što je prošlo vrijeme obraćanja medijima sa riječima s toliko sitnog zuba. Sad može ići jače. Vijeće za elektroničke medije i agencija za elektroničke medije dakle podnijeli su Hrvatskom saboru ovo izvješće za 2012.godinu koje je detaljno razrađeno i daje prikaz aktivnosti djelovanja vijeća kroz cijelu godinu. U pojedinim se aspektima može vidjeti znatan napredak u odnosu na 2011. Vijeće je u 2012.godini sedam puta raspisalo javni natječaj kojim se daje koncesija za emitiranje. Od sedam, 6 koncesija se odnosi na radio a jedna na televiziju. Odluka o davanju koncesije objavljene su u NN osim toga vijeće je trajno oduzelo dvije koncesije zbog nepridržavanja pravila i to kapital Net.d.o.o. kao televizijskom nakladniku i nacionalnoj mreži d.o.o. kao radijskom nakladniku. vijeće je izradilo nacrt prijedloga pravilnika o obvezi, visini i načinu plaćanja naknada koji je predstavljen Ministarstvu kulture i Ministarstvu financija a u svrhu smanjenja koncesijskih naknada. Zbog nepridržavanja pravila pojedinih koncesionara kada je u pitanju javnost vlasništva vijeće je u 2012.godini uputilo 27 upozorenja nakladnicima, televizije i radija kao rezultat ovog procesa vijeće je u 2012.godini usvojilo novi obrazac za prijavu vlasničke strukture, pružatelja medijskih usluga kojim su isti u obavezi prijaviti vlasničku strukturu sve do fizičkih osoba. Vijeće je kroz 2012.godinu dalo dopuštenja za obavljanje djelatnosti pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev na temelju članka 19. Zakona o elektroničkim medijima jednom trgovačkom društvu te dopuštenje za obavljanje djelatnosti satelitskog i internetskog i kabelskog prijenosa i drugih dopuštenih oblika prijenosa, audiovizualnog i radijskog programa na temelju članka 79. Zakona za čak 11 trgovačkih društava. U odnosu na 2011.godinu značajno se povećao broj pružatelja medijskih usluga na zahtjev te pružatelja medijskih usluga koji svoje usluge pružaju putem satelita, kabela, interneta i drugim dopuštenim oblicima prijenosa. Vijeće je u pripremnim radnjama za raspisivanje javnog natječaja za raspodjelu sredstava Fonda za 2012.godinu kroz intenzivne kontakte sa Agencijom za tržišno natjecanje radilo na programu raspodjele tih sredstava, za poticanje naravno pluralizma i raznovrsnosti medija. Na koncu Vijeće je dakle raspisalo dva takva natječaja i usvojilo je pravilnik o fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija koje je uveo novine usklađene sa zahtjevima državnih potpora. Vijeće je također dužno i kroz 2012.se bavilo programskim sadržajima nakladnika sukladno članku 23.stavku 5.zakona o elektroničkim medijima za promjenu odnosno dopunu programske osnove koja se odnosi na više od 10% njezinog sadržaja na temelju kojeg je dana koncesija, nakladnik televizije ili radija mora pribaviti prethodnu suglasnost vijeća za elektroničke medije. Ukupno su napravljene 23 takve analize koje se odnose na programsku osnovu ili programsku shemu od čega se osam odnosilo na televizijske a 15 radijske nakladnike. Vijeće je dalo suglasnost temeljem pet zahtjeva televizijskih i osam zahtjeva radijskih nakladnika. U svrhu nadzora nad provedbom odredbi o programskim načelima i obvezama snimljeno je ukupno 163 400 sati radijskog i televizijskog programa što je u odnosu na 2011.koja je bilo 157 600 sati programa nešto više a istovremeno neovisno o kontinuiranom snimanju povremeno je snimano 17 televizijskih programa te radijskih kanala na različitim razinama i programskim usmjerenjima. Također u 2012.godini obrađeno je 140 predmeta temeljem pritužbi građana ili drugih institucija. Po obavljenom nadzoru i utvrđenim prekršajima Vijeće je u 2012.donijelo 24 upozorenja, 4 opomene i 10 prekršajnih naloga. U izvješću stoji kako je vijeće također provelo nadzor nad provedbom Zakona o HRT-u i na zahtjev Nadzornog odbora HRT-a izdalo rješenje o prethodnom odobrenju o visini sredstava pristojbe za 2012.godinu te je dalo odobrenje programskom vijeću i upravi HRT-a da prijedlog pravilnika o načinu utvrđivanja sadržaja i teksta programskih obaveza HRT-a i održavanje javne rasprave HRT-a te donijelo rješenje o davanju odobrenja na ugovor između HRT-a i Vlade RH. Izvješće Izvješće također navodi dobru suradnju s javnim i državnim tijelima RH te međunarodnu suradnju kao i prijašnjim godinama na međunarodnim skupovima, sastancima i radionicama kao što je bio bilateralni susret predstavnika Vijeća za elektroničke medije s generalnim direktorom regulatorne agencije za komunikacije BIH. Na kraju u izvješću stoji i financijsko izvješće vijeća za elektroničke medije koji uključuje detaljne prikaze prihoda i rashoda agencije za elektroničke medije, Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija te digitalne televizije u Jugoistočnoj Europi. I na kraju ovdje je bilo puno govora o javnoj televiziji a premalo govora o lokalnim televizijama i radijskim postajama i lokalnim medijima u kojima je utjecaj politike daleko veći nego u ovome što mi želimo sada vidjeti kada je HRT u pitanju. Mislim da se vijeće tu nije dovoljno bavilo tom problematikom i nadam se da će u idućim godinama se posebno pozabavit tom problematikom jer mnogi lokalni mediji su pod izravnom kontrolom lokalnih moćnika. Na kraju Klub SDP-a podržava prihvaćanje ovog izvješća. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani kolega. Idemo na replike. Poštovani zastupnik Ante Babić replika. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa kolega Tomiću, govorili ste zapravo o poboljšanju vijeća za elektroničke medije i hvalili to u svom izvješću. To očito samo vi vidite ali reći ću vam današnju informaciju sa portala. Vezana je za indekse medijskih sloboda reportera bez granica …/Govornik u kojoj se kaže da je državna radiotelevizija i HRT na udaru kritika zbog nedostatka neovisnosti nakon provedenih reformi pod vladom njihovog centra premijera Zorana Milanovića. Ravnatelja HRT-a, članovi nadzornog odbora i programskog vijeća sada imenuje Parlament i ovo je jako bitno, to da je vladajućoj stranci, političku kontrolu nad sadržajima emitiranja, ističe se u tom istom izvješću jer 180 zemalja koje se prate, vama za informaciju, Hrvatska je na 65. mjestu. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Tomić. **Tomić, Damir (SDP)** Hvala lijepo. Ni u jednom trenutku nisam hvalio stanje na HRT-u, samo sam upozorio na to da smo se premalo bavili stanjem na lokalnim medijima gdje je po mom slobodnom sudu kudikamo gora situacija nego na HRT-u. Mogao bih navesti nekoliko primjera iz Slavonije, ali ovo nije tema, tema je vijeće pa ću ovdje stati. Hvala lijepo. Ja bih htio da zapišemo to, snimimo što govorite pa se prijavite, molim kolega. Poštovana zastupnica Sunčana Glavak, replika. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Da, točno je ovo što ste rekli, sve je snimljeno što smo rekli, jednako tako i kolega Tomiću, ono što sam ja govorila, a govorila sam, 90% rasprave sam posvetila lokalnim medijima. Žao mi je ako ste bili u boljem okruženju pa možda niste pratili pratili moju raspravu, nisam govorila toliko o HRT-u. Kada govorite o vlasničkoj strukturi za koju kažete da je u rukama lokalnim moćnika, ne bih se složila s vama, odnosno demantiraju vas jednostavno ovdje vlasnici, odnosno vlasnička struktura svih lokalnih medija koja je svima dostupna i ona se uvelike promijenila, tako za svaku televiziju postoji vlasnička struktura i za svaku radio postaju u RH postoji vlasnička struktura. Pa evo ako nešto treba, možemo to raspraviti i kasnije. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Damir Tomić. **Tomić, Damir (SDP)** Hvala lijepo. Hvala na pozivu. Srećom je doista sve zapisano što je rečeno i nisam ni u jednom trenutku rekao da se vi niste bavili problemom lokalnih medija. Naravno spomenuli ste puno teškoća s kojima se oni susreću i svi smo toga svjesni, a ja sam govorio isključivo o utjecaju lokalnih čelnika na to i nemojmo sada o vlasničkoj strukturi. Jedno je utjecaj, jedno je vlasnička struktura. Svi smo svjesni da stranka ne može biti vlasnik medija. Hvala lijepo. poštovani zastupniče. Jasen Mesić, poštovani da politika ima veliki utjecaj na lokalne radio i tv postaje, zamislite koliko onda ima na neprofitne medije koje direktno financira. Zamislite onda kada usporedite te dvije stvari koliki je to disparitet u političkom utjecaju? I o čemu onda govorimo? A to smo uveli vrlo nedavno. Govorimo s jedne strane da nije dobro razgovarati o HRT-u i da smo tome dali dali možda previše vremena, ja mislim čak premalo jer nismo još kolega u stanju bili raspraviti izvještaj iz 2011. godine, a kamoli 2012. i '13. Kažete ja neću … da ponegdje i postoji utjecaj, ali zamislite onda kada to usporedite s nečim gdje praktički direktno iz proračuna odredbom ministarstva financirate nešto što se zove neprofitni medij. Zamislite koliko je onda tu politički utjecaj. I zašto smo to onda tako napravili? Ako smo već kod političkog utjecaja pa valjda je direktan utjecaj onda kada te netko direktno financira i svake godine te drži, da tako kažem, na uzici pažljivo prateći što ćeš napraviti ili nećeš napraviti jer sljedeće godine ćemo onda vidjeti dal će biti novčane … Direktno iz proračuna, … ministarstva. A gdje može biti veći politički utjecaj od toga? Po kojim kriterijima bez obaveze proizvodnje javnog sadržaja, glavno je da si neprofitan ili što god to znači, to mi je dosta teško razaznati. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Tomić. **Tomić, Damir (SDP)** O problemu neprofitnih medija možemo doista raspravljati i siguran sam da možemo utvrditi da je 100% ovog što ste rekli točno, ali ja bih vas pitao, nažalost mi ne možete sada odgovoriti, koja je vaše rješenje za neprofitne medije? Da ih ukinemo? I sad ću samo povući jednu paralelu, možda nije najspretnija. Kada šaljemo naše sportaše na natjecanja, kada plaćamo Olimpijske odbore, to je isto iz proračuna, nemamo profita od toga nikakvog, i onda kada ti nogometaši u kampanji sudjeluju na strani neke političke opcije, onda je to isto direktni utjecaj. Hvala. Hvala lijepa. Nastavljamo sa raspravom klubova. Molim vas, kolega Šuker, nije prvi put. Kolega Šuker, imate dovoljno iskustva kako se u Saboru raspravlja, nemojte se čuditi, molim vas lijepo. Kolega Mile Horvat, u ime kluba SDSS-a. Izvolite.

Ja ću u ime našeg kluba, ali istovremeno mislim da ću nešto reći i sa čim će se složiti i Klub nacionalnih manjina, pokušati kroz ovaj izvještaj proanalizirati situaciju koja se direktno odnosi na položaj manjinskih medija, odnosno zastupljenost manjinskih tema u elektroničkim medijima. Naravno da ovaj izvještaj ćemo prihvatiti jer on je za 2012. godinu i za nas će, nema razloga da ga ne prihvatimo, za nas će on biti predmet analize, ali mislim da će biti puno interesantniji izvještaj za 2013. godinu. Naime kada se čita ovaj izvještaj, onda u uvodnom dijelu vidimo da Vijeće za elektroničke medije kao neovisno, samostalno, regulatorno tijelo u području elektroničkih medija prije svega provodi odredbe Zakona o elektroničkim medijima, što je sasvim normalno i onda se ovdje u uvodnom dijelu kaže da je Vijeće za elektroničke medije u 2012. raspisalo 2 natječaja u okviru kojih je dodijeljeno 36 negdje oko 36 milijuna kuna za 1446 programa. se da je u 2012.godini kontinuirano snimano ukupno 163 tisuće 400 sati radijskog i televizijskog programa. Kada smo ovo analizirali onda smo postavili jedno praktično pitanje, dakle govorimo o 164 tisuće sati TV programa, koliko je u tim satima bilo prilike da se obrade određene manjinske teme i da se pripadnici nacionalnih manjina sa svojim životnim problemima nađu u okviru tih sati. Radi se o stotinjak sati godišnje i onda kada uporedimo radi se o zastupljenosti tih tema u ovoj satnici u nekim sitnim postocima. Dakle to je stvar o kojoj iz godine u godinu razgovaramo i to je elementarni problem medijske zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina. Na kraju o tome je i Savez za nacionalne manjine puno puta pričao i kritički se osvrtao na ovu činjenicu. U dijelu u kojem se govori o javnom natječaju za davanje koncesija, kaže se da vijeće sukladno članku 72. Zakona o elektroničkim medijima provodi radnju za davanje koncesija. da su te pripremne radnje za davanje koncesija treba da osiguraju neku činjenicu opravdanosti davanja tih koncesija. Pa su onda propisani kriteriji za davanje koncesija i za te kriterije ima bogami u praksi mnogo pritužbi. Struka i neki zainteresirani kažu da ti kriteriji nisu dovoljno realno realno postavljeni i da se često razlikuju od činjenice kako ih provesti u životu. Mi pripadnici manjima mislimo da bi u te kriterije o kojima bi se odlučivalo pri davanju koncesije, a reklo bi se da je to činjenica opravdanosti trebalo bi u svakom slučaju uvrstiti i kriterije u smislu obaveznog postotka odnosno učešća manjinskih emisija kao uvjet za davanje koncesija. Kasnije u raspravi ćemo vidjeti da to čak i nije bez osnova prigovora. U dijelu koji govori o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija kaže se da je iznos financiranja Fondu za poticanje pluralizma između ostalog pored dijela koji je osiguran određen zakonskim odredbama Zakona o elektroničkim medijima, to su i sredstva koja uplati HRT i to u iznosu od 3% od mjesečno ukupno prikupljenih sredstava na ime pristojbe. Mi kada analiziramo prethodne podatke o učešću odnosno zastupljenosti emisija u ukupnoj satnici programa i emisija koje se odnose na pripadnike nacionalnih manjina dakle svih nacionalnih manjina ukupno u satnici programa kažemo ovako, dakle manjine redovito plaćaju mjesečnu pristojbu televiziji pristojbu televiziji HRT-u, čak se ukoliko imate situacija ukoliko dvije ne platite ide ovrha na mirovinu, blokada računa i o tome smo već pričali što je dodatna neugodnost i tema za razgovor. I onda kada to stavimo u nekakvu korelaciju sa ovim što sam rekao zastupljenosti u programu postavlja se pitanje da li je ta zastupljenost u programu nacionalnih manjina da li je adekvatna financijskoj participaciji u Fondu za u Fondu za poticanje pluralizma? Mi kažemo da nije, da je u velikom nesrazmjeru između onoga koliko manjine sudjeluju u participaciji za financiranje fonda i onome koliko imaju prilike da konzumiraju medijskog prostora. Isto tako imamo vrlo interesantnu činjenicu da je država vrlo dobro propisala čak i mogućnost potpora pa je rečeno da je za programe namjenje očuvanju jezika pripadnika nacionalnih manjina se propisuje potpora do 30% financijskih sredstava. Ono što je bitno dakle ni to nije stimulativni dio da bi određeni nakladnici u svoje programe uvrstili emisije sa temom iz života nacionalnih manjina. Dakle ni ta potpora koja se dobije u visini 30% što nije malo ni to nije stimulativni dio. Jedna istraživanja kažu da je od 160 radiostanica u Hrvatskoj samo njih 17 ima posebne emisije o nacionalnim manjinama koje financira Fond za poticanje pluralizma. Isto tako neki podaci kažu da određeni dio radiostanica odbija suradnju na proizvodnji emisija namijenjenih za pripadnike nacionalnih manjina. To kažu određeni podaci. Ja ću ovdje samo navesti da postoji neka druga iskustva iz zemalja u okruženju, recimo u Republici Srbiji u Vojvodini svaka nacionalna manjina ima večernji dnevnim na svom jeziku i emisije koje se bave … tematikom, dakle imaju večernji dnevnik na svom jeziku, sve manjine koliko ih ima. Ali ovdje treba nešto drugo reći na što bih upozorio, određena radijska radijska novinarka i urednica iz Bjelovara, ime imam ali nije bitno, otkriva metodologija kojom lokalni radijski nakladnici nakladnici nekorektno, protuzakonito koriste sredstva Fonda za pluralizam elektroničkih medija. Novinari bi sjeli u studiju, izmišljali sadržaj i koncept koji odgovara nazivu i opisu emisije za koje su od Vijeća za elektroničke medije dobivena financijska sredstva. Niti jedna od tih snimljenih emisija nikad nije bila emitirana već su služile kao fiktivno pokriće. Dakle to su njezine riječi novinarke i urednice iz Bjelovare i sad se postavlja pitanje kako agencija, na koji način kontrolira tokove novca koji idu po osnovi Fonda za pluralizam elektroničkih medija koji nisu mali novci. koji nisu mali novci. Imamo velika izdvajanja, a malu programsku minutažu u korist pripadnika nacionalnih manjina. U dijelu koji govori o financiranju vidimo da da je nakladnicima u 2012., tv nakladnicima izdvojeno negdje oko milijun i 400 tisuća kuna za financiranje emisija na jezicima nacionalnih manjina, radiju, radijskim nakladnicima negdje oko milijun kuna. Da li su to dostatna sredstva, mi manjinci kažemo naravno da nisu i ako se to stavi u korelaciju sa 36 milijuna koliko je 2012. dobijeno samo za dva natječaja onda vidimo koliko ozbiljno koliko ozbiljno ovo društvo misli da smo mi kulturni sadržaj ovog medijskog prostora. Na kraju, ono što su što su naši konstantni zaključci kod ovih izvještaja iz godine u godini, a to su i zaključci savjeta za nacionalne manjine. Moramo reći da je u konačnome nedovoljna zastupljenost nacionalnih manjina u programima od 1,08% na godišnjoj razini, na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Nisu realizirane emisije na jezicima nacionalnih manjina, nemamo redakcija nacionalnih manjina kao što je to u nekim drugim zemljama. Sadržaji i tema za nacionalne manjine medijski ne prezentiraju stvarni život, dok su kulturne i socijalne teme podzastupljene. Nedostaje emisija koje bi tretirale teme od javnog interesa, zanimljive i pripadnicima nacionalnih manjina, ali i većinskog naroda. Manje su zastupljene tek u emisijama Prizma i Mozaik, dakle to su dvije emisije koje se bave problemom nacionalnih manjina. Emisije se nažalost svode uglavnom na folklor, na tradiciju kulturnog života, kulinarstvo, plesove itd., a mi mislimo da bi trebalo teme pojačati sa svakodnevnim životnim problemima s kojima se manjine sreću, sa problemom zapošljavanja, sa problemom kršenja određenih prava, dakle u smislu nekakve edukacije, ne u smislu provokacije, politička participacija itd. Ovdje bi se moglo govoriti o govoru mržnje u medijima, ali to je jedna posebna tema. Prema tome zaključno, mislimo da pripadnici nacionalnih manjina trebaju dobiti adekvatniji i značajniji medijski prostor kako bi bolje artikulirali sadržaje i svoje kulture i tradicije i svoje participacije u razvoju hrvatskoga društva. Hvala lijepa. Idemo na replike. Prva replika poštovanog zastupnika Jasena Mesića. **Mesić, Jasen (HDZ)** Poštovani predsjedniče Sabora. Poštovani kolega, slažem se potpuno sa vama da nije dovoljno zastupljen program za manjine, posebno na nacionalnoj HRT-u. Podsjetit ću da je predsjednik vladinog savjeta za manjine gospodin Tolnauer protestirao i rekao da će pozvat pripadnike manjine da više ne plaćaju pretplatu jer da je stanje sve gore i gore. Žao mi je isto tako da moram vama reći da postoji isto tako način za neprofitne medije na koji način se može financirati, a to je da se napravi isto kao sa … s Vladom Republike Hrvatske koja ima HRT, da se jasno propiše obaveza proizvodnje proizvodnje javnih medijskih sadržaja i tako to treba vezati i za poziciju neprofitnih medija, a ne dal je nešto profitno ili nije profitno nego za proizvodnju sadržaja od javnog interesa na onaj način koji je potpisan ugovor s Vladom Republike Hrvatske na razdoblje od 5 godina. Ne znam da li se u tom ugovoru i specificirano i koliko je specificirano obaveze proizvodnje programa vezano za potrebe manjina u Republici Hrvatskoj, ali u svakom slučaju bi trebalo biti da se stvarno ne bi desilo ono što je uvaženi gospodin Tolnauer rekao i zapravo na neki način zaprijeti glavnom ravnatelju televizije. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Mile Horvat. **Horvat, Mile (SDSS)** Ja sam više nego uvjeren da gospodin Tolnauer je to rekao u jednom svom stanju razočaranosti, dakle nije mislio ozbiljno, neće manjine prestati plaćati svoje obaveze kao što neće prestati plaćati neke druge obaveze. Ali činjenica jeste da zastupljenost u programu sa 1,0% nije dobra stvar, nije dobra stvar, nije dobra poruka i naravno da pripadnici nacionalnih manjina ne mogu biti zadovoljni sa takvim medijskim tretmanom. Da li će se tu nešto promijeniti u odnosima sa Vladom itd. ja sad to ne mogu reći, ja bih volio kad bi se to dovelo na razinu zemalja koje nas okružuju, dakle kad bi dobili takvu minutažu i takav javni tretman kao što imaju nacionalne manjine u nekim zemljama iz našeg okruženja. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa kolega, teško mi je vjerovati ali vjerojatno imate neke informacije o tome da neke radiopostaje ili televizijske postaje odbijaju suradnju s nacionalnim manjinama jer naime podsjetit ću vas samo da se posebno i boduje, ako tako mogu nazvati, prilikom apliciranja za sredstva iz Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija, emisije koje se bave primjerice nacionalnim manjinama. Pa ću tako spomenuti evo dvije televizije u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji, dakle Varaždinska TV i Srce TV koje rade emisiju o nacionalnim manjinama, romske nacionalne manjine. Jednako tako čitav niz radiopostaja što nam je dostupno i u pregledu novčanih sredstava koje su ostvarili. I točno je ono što ste rekli. Postoje indicije, a postoje sada i kao što kao što su nam rekli predstavnici Vijeća, nakladnici koji nisu ispoštovali sredstva koja su dobili. I moje pitanje je bilo i nadam se da će gospođa Rakić ili netko od predstavnika Vijeća odgovoriti na to pitanje jesu li oni ta sredstva vratili. Jer sukladno zakonu ako ne ispune svoju zakonsku obvezu dužni su sredstva vratiti. Dakle, nadajmo se da toga više neće biti i tu je ona ključna stvar koju sam rekla njima doista treba još ljudskih resursa kako bi to sve mogli pratiti. A znate kolega Horvat, kažu da se zapravo, da je povjerenje u medije i nekakav indikator društvenog povjerenja. Pa evo reći ću samo kakvo je povjerenje primjerice na skali za političke stranke. Mi vam tu jako loše stojimo svi zajedno. Dakle, građani vam vjeruju 1,73 a na ovoj skali najviše vjeruju vojsci, crkvi, policiji, Vladi, televiziji, Europskoj uniji i Saboru. Hajde tu smo nešto bolje prošli, a nakon toga tisku, sindikatu i pravosuđu. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Mile Horvat. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se kolegice. Dakle, meni je bilo neprihvatljivo kad sam dobio podatak od jedne ozbiljne organizacije, nevladine udruge praktično koja se bavi time duže vremena, gdje su rekli da određen broj radiostanica su odbile, dakle da u svoje programe uvrste te teme. Dakle, to su dvije negativne pojave. Oni koji su koristili sredstva za pluralizam medija pa nisu iskoristili na pravi način, dakle prevarili su državu na taj način. I ovi koji čak neće da koriste, neće da te emisije uvrste u svoje programe. To je jedan društveni problem i to je alarmantna stvar na koju treba da reagira i Agencija i Vijeće. Naravno ova gospođa koju sam ovdje u jednom dijelu citirao se odvažila da ukaže na tu negativnu pojavu. Mi na Savjetu za nacionalne manjine smo već unazad par godina govorili o tome kako se koriste ta sredstva, odnosno rekli smo da se sredstva koriste, a da se emisije ne proizvode. Na to smo ukazivali i prije ove gospođe. Vezano za rejting stranaka, dakle činjenica jeste da politika i da stranke imaju mali rejting ali ste rekli isto tako dobrim dijelom su tome vjerojatno i pa je pitanje onda tko je krivlji da li nizak rejting medija ili oni proizvode ovakav rejting prema javnoj politici.

s vašim izlaganjem. Prije svega vezano za programe ne samo emisije na jeziku nacionalnih manjina i programi koji su vezani za nacionalne manjine, nego prije svega vezano za neemitiranje tih emisija kod kojih postoji stvarno fiktivno tumačenje. Znači, da su emisije odrađene, podaci se šalju, a isto tako spomenuli ste Bjelovar. Znači da je bilo određenih uputa na uputa na to da se takve stvari dešavaju. Nije to samo Bjelovar. To su i druge naše županije, to su drugi naši mediji. I mislim da bi se tu svakako trebalo uvesti više kontrole, jer evo recimo primjer da neki medij koji uopće ne objavi emisije za koje je dobio sredstva ta sredstva iskoristi, za njih dobije plaćanje, a s druge strane se umanjuju sredstva medijima koji jako dobro i konstantno rade te programe i projekte. Evo recimo da spomenemo radio Daruvar, emisiju na češkom jeziku koja gotovo već 50 godina ide u određenim terminima pola sata dnevno koja je velika tradicija i jedna od osnivačkog dijela samog radija kojoj se konstantno smanjuju sredstva. Normalno sa smanjenjem sredstava polako mogućnost financiranja pada, ali tu financiranje pada, a s druge strane imamo medije kojima se plaća za nešto što nikad nije realizirano u stvarnosti. Poštovani zastupnik Ilija Filipović, replika. **Filipović, Ilija (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo samo par riječi na ovo izlaganje koje smo čuli od kolege Horvata. Ja sam apsolutno za to da treba dizati razinu konzumiranih prava nacionalnih manjina. Ali to onda treba činiti čini mi se na jedan drugačiji način. Vodeći računa o bar mogućem reciprocitetu istih tih prava koje uživaju Hrvati u susjednim zemljama primjerice u Srbiji koju ste spomenuli. Mislim da ne treba sad elaborirat na poseban način što znači za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj Ustavni zakon i glede izbora i na parlamentarnim izborima i na predsjedničkim izborima i za ovaj Visoki dom. Pitam ja vas biste li ste vi založili da se na identičan način na bazi reciprociteta potpiše nekakav sporazum između, dakle HRT-a i nacionalnih manjina u Hrvatskoj, a da se onda založite da to isto imaju i Hrvati kao nacionalna manjina u Republici Srbiji. To bi bilo čini mi se fer play igra. Hvala lijepa. Ne da bi to bio fer plej, nego je to naša obaveza. Mi smo, vi očito niste iz dobre namjere mi ovo govorite, ali niste do kraja informirani. Mi smo imali desetak susreta u zadnjih par godina sa predstavnicima zajednice Hrvata u Subotici gdje smo išli kod njih, rekli im, govorili im naša iskustva i sa njihovim političkim predstavnicima pokušavali razgovarati o načinu kako da oni dođu u određenom segmentu javnog i društvenog života do našeg nivoa, do naše razine. Ali kad govorimo o o reciprocitetu u ovoj temi o kojoj danas govorimo o participaciji u javnim medijima oni su ispred nas. U toj stvari su ispred nas. To se može dokumentirati. U drugoj stvari nisu ispred nas dakle Ustavni zakon o pravima nacionalne participacije u političkom životu i niz drugih stvari. Prema tome tu smo da jedni od drugih nešto učimo i da jedne druge podržavamo, govorim o nacionalnim manjinama. I mi to i radimo, imamo redovite sastanke i dobru komunikaciju sa njihovim političkim predstavnicima. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepo. Idemo po raspravu po klubovima, Klub HNS-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Boris Blažeković. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospođo Rakić sa suradnicima. Pred nama je izvješće vijeća za elektroničke medije agencije za elektroničke medije za 2012., sad smo u 2014.jedva čekamo o HNS-u izvješće za 2013.a onda izvješće za 2014.gdje ćete vi biti gospođo Rakić odgovorni za ovo jasno niste i hvala vam što ste došli uopće predstaviti ovo vijeće bez obzira što nema baš previše veze sa vama. Na 190 stranica ovog izvješća vrlo su solidno nabrojane sve ovlasti i sve aktivnosti vijeća i agencije u 2012.godini od natječaja za davanje koncesije preko popisa vlasničke strukture medija, programskih sadržaja, nakladnika, osiguranja nad provedbom odredbi o programskim načelima i obvezama, nadzoru provedbe zakona o HRT-u do financijskog izvješća i konkretnih raspodjela sredstava pružateljima medijskih usluga televizija i radija od fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Mi u HNS-u bi htjeli nešto više ukazati na važnost rada vijeća, agencije i fonda i na važnost njihovog postojanja i svih kontrolnih mehanizama koji oni imaju u svojim rukama. područje elektroničke tehnologije je ovdje specifično područje elektronskih medija a koje je javnosti dostupno najrazvijenije područje ljudske djelatnosti u zadnjih 50 godina a i dalje je u neslućenom usponu u svijetu. Izmjene i dopune Zakona o elektroničkim medijima iz srpnja od prošle godine su jednom svom djelu za Hrvatske prilike naprosto revolucionarne, osuvremenjuju razmišljanja, stavove, gledišta i time i zakonske akcije u odnosu na moderne elektroničke medije, zakon skoro u potpunosti zadovoljava trenutne poglede i potrebe zahtjevno i pozitivno djelovanje svih aktera u elektroničkim medijima. Zakonom se štite univerzalne vrijednosti, kultura, jezik, posebnosti i različitosti manjinskih skupina te razni interesi brojnih sudionika civilnog društva. Nešto svakako treba reći i vezano uz lokalne radio i prvenstveno tv postaje u RH. Jasno je da su sve televizije u Hrvatskoj, za Hrvatsku odnosno njezine građane važne kako one s nacionalnom koncesijom tako i one s lokalnim koncesijama. Televizija je u današnje doba još uvijek za većinu građana glavni izvor informacija, prijenosnih, kulturnih, znanstveno popularnih, sportskih, edukacijskih izabranih programa. To konzumiraju svi građani, građanke bez obzira na stupanj obrazovanja, vjeru, spol, rodnost, dob. Kao što kako i svaka druga djelatnost nema samo dohodovnu stranu tako i tv produkcijska djelatnost ima puno širi značaj i ulogu od samog pustog stvaranja profita bez obzira da li je profitno ili neprofitno. Ali kad pomislimo na stvaranje profita radi se o djelatnosti od općeg značaja kao što su mediji u ovom slučaju TV produkcija odgovornost takvih odnosno tih poduzeća trgovačkih društava i neusporedivo veća od raznih drugih djelatnosti. Današnji mediji su isto ili čak i više od politike odgovorni za kreiranje društvene atmosfere. Mediji su odgovorni od prijenosa elementarnih informacija do kategoriziranja, kvalificiranja pa i ocjene vrijednosti skoro svih događaja u zajednici. Selekcijom, pozicioniranjem i vrednovanjem mediji direktno utječu na stavove i mišljenje i svijest o događajima. Zbog silne količine informacija, zbog ubrzanog načina života, zbog preopterećenosti vlastitim radom i osobnim problemima današnji prosječni čitalac, slušatelj ili gledatelj naprosto iz umora ili komocije prepušta medijima da formiraju njegova mišljenja i stavove o događajima i pojavama u društvu. Naprosto nema ni vremena ni energije ne vjerovati porukama medija i zbog toga danas za stanje u društvo odgovornost medija jest veća nego ikada. Svi profitabilni odnosno komercijalni mediji u Hrvatskoj osim HRT-a su privatni i svi su prirodno okrenuti profitu a mnogi i preživljavanju pa ne biraju odnosno vrlo često biraju javno poticanje najnižih strasti kako bi podigli tiražu, slušanost ili gledanost ili naprosto da bi uopće opstali na tržištu. Protiv novinskih i elektroničkih blasfemija i uvjetno rečeno novinarske i medijske pornografije može se boriti na razne načine ali prvenstveno osim prokazivanjem istog suprotstavljanjem sa potpuno suprotnim predznakom kvalitetnih i s pravim vrijednostima sadržaja. Do današnje vrijeme slobodnih tržišnih utakmica važno je prvenstveno da su osnovni uvjeti poslovanja svih medija iste vrste naprosto isti. Nije dobro da se npr. televizijske postaje s nacionalnom koncesijom u povoljnijim uvjetima poslovanja od televizijskih postaja na regionalnoj odnosno lokalnoj razini. Treba otvoreno podržati rad televizijskih postaja na regionalnoj i lokalnoj razini jer su važne, jer su najbliže problemima svojih sugrađana, jer najbolje razumiju probleme lokalnih zajednica i građana u njima. I zato je posebno razuman članak 33. jer Zakon o elektroničkim medijima gdje se obvezuju javne ustanove i poduzeća da se s 15% promidžbenog budžeta oglašavaju na lokalnim tv postajama. Time se barem donekle ublažava razlika promidžbenog potencijala te postaje s nacionalnom i regionalno lokalnom koncesijom. Šteta nisu propisane sankcije za javne ustanove i trgovačka društva koja se ne pridržavaju tog članka. Na internetskim stranicama vijeća objavljen je obrazac za prijavu te popis nakladnika televizije, radija na regionalnim i lokalnim razinama a 12.ožujka 2013.podsjetnik na obvezu propisanu Zakonom o elektroničkim medijima upućena na 161 adresu. Budući da je 48 obveznika nisu ispunila svoju obvezu upućena im je požurnica s dodatnim rokom. Nakon obrade zahtjeva utvrđeno je da od ukupno 161 obveznika po članku 33. Zakona o elektroničkim medijima, podatke nije dostavilo njih 26. Šteta. Po ovom izvješću u 2012. godini Vijeće za elektroničke medije raspisalo je 2 natječaja za 1446 programa, to je već gospođa Rakić i rekla, i dodijeljeno je 36 milijuna

i nakladnicima radija 16 milijuna 407 tisuća 273 kune, odnosno skoro isti iznos kao što je dan i za 2011. godinu, znači ništa, nikakvih promjena nije bilo. Čini se, barem meni, odnosno nama u HNS-u uz neke ostale podatke simptomatične da se iz godine u godinu prebacuju nepotrošena sredstva, nama se čini u HNS-u velika i čini nam se da su mogla biti vjerojatno svrhovito raspodijeljena tako da za 2012. godinu je to iznos od oko 28 milijuna, a inače sam višak prihoda vijeća je u 2012. godini bio u iznosu od 4 milijuna 269 tisuća kuna. Elektronički mediji su svakako područje koje se razvija neslučajnim brzinama. Tek je prošlo nešto više od 20-ak godina od stvarne opće upotrebe osobnih računala u Hrvatskoj. Internet je predstavljen praktički neki dan, a najraširenija društvena mreža Facebook bilježi tek nešto više od 5 godina postojanja i i aklamacijske upotrebe u cijelom svijetu pa i kod nas. Internetska komunikacija, elektronska pošta je osnovni, skoro jedini vid pisane komunikacije. mi smo u Saboru donijeli brojne izmjene gdje u pojedinim zakonima određujemo elektroničke, odnosno elektronske evidencije arhiviranja, a zadnjom izmjenom Poslovnika donijeli smo racionalnu odluku da sve dokumente te prijedloge zastupnika zastupnici dobivaju elektronskim putem. Na pragu smo službenog elektroničkog potpisa i stvarnog elektroničkog digitalnog doba. Na internetu možemo pratiti razna kulturna događanja, koncerte, brojne izložbe likovnih djela, filmove, milijune, milijarde fotografija, kupujemo robe i usluge preko interneta, putem interneta rješavamo svakodnevno administrativne probleme, plaćamo račune. Uskoro ćemo sve dozvole i dokumente državne administracije sa svih nivoa dobivati isključivo elektronskim putem. Danas je ukupni život nemoguć bez elektroničkih komunikacija i pomoću kompjuterske tehnologije. Sve je na internetu, svi podaci, skoro sva znanja cijelog čovječanstva. Elektronički mediji komercijalni, nekomercijalni polako preuzimaju glavnu ulogu i u brzom informiranju o dnevnim događanjima. Neke od hrvatskih najboljih novinarskih pera prešla su iz dnevnih i tjednih novinama i pišu za značajnije tzv. news portale. Neki od naših vrhunskih intelektualaca pišu članke i imaju svoje kolumne na raznim portalima. Brojni isto tako pišu svoje blogove. Svatko tko hoće, ima priliku i mogućnost izraziti se, napisati, objaviti što god želi, iznijeti svoje stavove, mišljenje, strahove, maštanja, ideje. Brojni su objektivni i neobjektivni kritičari naše svakodnevnice. Svjedočimo i čitamo od prizemnih prostakluka do vrhunskih znanstvenih, političkih i društvenih osvrta, teza i komentara. Najduhovitiji prikazi karikatura, fotomontaže, filmovi, video uradci su na internetu i svim ostalim njegovim izvedenicama. Internet pruža apsolutno neslučajne mogućnosti komunikacije. Revolucija … proljeća organizirane su i modernizirane putem interneta. Trenutno ima jedna revolucija u Ukrajini. Bio sam, jučer sam se vratio iz Kijeva i sami akteri … revolucije su rekli da su svoju punu informaciju u cijelosti, o Ukrajini pa i inozemstvu stekli direktnim prijenosom revolucionarnih događaja putem pametnih telefona i iPadova što nije bio slučaj za vrijeme narančaste revolucije. Ukupno rečeno, rad Vijeća za elektroničke medije, Agencija za elektroničke medije te fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija neobično je važan, prvenstveno u smislu regulacije tržišta. Nasušno je da svatko tko sudjeluje na tom posebno zahtjevnom tržištu ima potpuno iste uvjete i potpuno ista ograničenja. Nitko, ni pod kojim uvjetima ne smije biti povlašten niti degradiran. I drugo, nama u HNS-u čini se da još uvijek neobično puno subjekata koji se bave produkcijama elektroničkih sadržaja u crnoj ili sivoj zoni, posebno u vidu raznih internetskih portala, neki namjerno, a neki naprosto zato jer nisu u fokusu regulatora. Tako se stvorila brojna nelojalna konkurencija svim onima koji rade u skladu sa zakonima i propisima i plaćaju naknade i poreze. Tu mi se čini da vijeće, posebno agencija imaju još puno, puno posla. Sad jedno vjerojatno naivno i nevino pitanje, da li postoji neki uvjet ili propis po kojima radi naša televizija? Da li bi nju mogli komercijalizirati? Ili to nije potrebno ili ne spadamo pod bilo kakav propis, a znamo da se prenosi i na HTV-u i na kablovskim televizijama. mi u HNS-u svakako vjerujemo da će se u budućnosti uvesti još veći red, ne kontrola i nikad ne cenzura u hiperprodukciji kako profitnih tako i neprofitnih elektronskih medija, a na korist jedinih važnih krajnjih konzumenata, građanki i građana RH.

Uvaženi kolega, kao da sam slušao vaše ponovljene riječi iz vašeg govora kada smo imali izmjene i dopune Zakona o elektroničkim medijima. Mogu točno prepoznati pasose jer pažljivo uvijek slušam vaša izlaganja. Drago mi je da ste rekli da ste bili u Ukrajini, zato i jeste među vodećim zastupnicima koji najviše putuju i ostvaruju po tom pitanju najbolje rezultate. Što se tiče revolucionarnosti koju ste spomenuli u govoru. Toliko je taj iskorak revolucionaran da još nigdje nije zabilježen. Nigdje nije zabilježeno ono što ste spomenuli u svom govoru vezano za neprofitne medije i promjene Zakona o elektroničkim medijima. Još nigdje nije takav sustav, a sumnjam da je usklađen sa europskim zakonodavstvom, to ćemo provjeriti. Ali moram priznati da se djelomično moram složiti s vašim govorom kada ste rekli da ipak ravnateljica došla predstaviti izvješće i za razdoblje za koje nije nadležna. Kamoli sreće da nam se to desilo sa HRT-om jer ravnatelja jer ravnatelja ne možemo dobiti da raspravlja i o onom razdoblju za koje nije bio nadležan mada to je uzus u Hrvatskom saboru i volio bi da to kada budemo imali konačno priliku raspravljati o izvješćima vezanim za HRT da isto to kažete i da primijenite isti princip koji ste danas primijenili koji je po meni potpuno ispravan. Poštovani kolega ravnateljica predstavlja vijeće pravnu osobu i ovdje je s razlogom i s pravom.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa kolega Blažeković malo ste bili revolucionarni i nadahnuti u svom obraćanju kolegama ovdje u sabornici. Spominjete Internet revoluciju ali moram vam reći da još uvijek gledatelji u RH, namjerno kažem gledatelji, najviše vjeruju televiziji a ne internetu i da "revoluciju" još uvijek može izazvati slika slika sa tonom, a to je još uvijek televizija. Jednako tako zadnja istraživanja dakle najrelevantnija, najsvježija 2013.kažu da Hrvati najviše vjeruju Novoj TV, a potom HRT-u i naravno onda ostalim televizijama redom, neću sada navoditi. No ono što me posebno zaintrigiralo, dva puta ste to ponovili, da je vrlo važno da svi imaju potpuno iste uvjete i ista ograničenja. To se nikada neće dogoditi. Svi će imati ograničenja ali nikada neće imati svi iste uvjete jer u startu nikada nisu imali svi iste uvjete. I nažalost neke radiopostaje zbog financijskih problema, zbog nemogućnosti financiranja, zbog nemogućnosti plaćanja ljudi dakle sve ono što kažemo novac moraju se ugasiti ali mi to nažalost ne možemo spriječiti. Hrvatsko TV tržište, samo TV tržište vrijedno je oko 740 milijuna kuna. mislim da svi znamo da je to ozbiljan novac i zato je njegov utjecaj nemjerljiv u odnosu na neke druge medije trenutno. Što se tiče jednakih uvjeta, ja jesam za to ali to se ponavljam, neće nikada desiti. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Boris Blažeković. **Blažeković, Boris (HNS)** Hvala. Prvo što se tiče ovog revolucionarnog što sam ja doživio u Ukrajini jest da je to bila i ton i slika jer je direktan prijenos vršen sa mobitelima i sa i-pod. I to je taj revolucionarni dio koji se desio u samom Majdanu, tako da je bio live streaming prenošen na To je ono što sam u tom kontekstu rekao o Majdan revoluciji odnosno revoluciji u Ukrajini. Što se tiče istih uvjeta ja mislim da ovo što ste vi rekli ja iza toga ne želim stajati, ja na to ne želim pristati i ja jesam ovdje zato da to onemogućim. Ja sam tu zato da zato da omogućim i pokušam omogućiti svima apsolutno svima iste početne uvjete. To ne znači da će se svi na isti način razviti to ne znači da su svi isti i ne znači da smo svi isti, ali svi moramo imati početne uvjete ako se bavimo istim poslom. Ja sam naglasio da svi mediji iste vrste moraju imati početno iste uvjete. I od toga ne namjeravam odustati dok god budem hodo, a kamoli dok budem saborski zastupnik ili se bavio politikom. Hvala. Hvala i vama poštovani kolega. Na redu su Hrvatski laburisti klub njihov u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Mladen Novak. Poštovani predsjedniče Sabora, uvažena ravnateljice sa suradnicima, kolegice i kolege. Prije nego što počnem onako kako sam namjeravao moram prokomentirati izjavu kolege Mesića

i čak štoviše mogu onako prilično samouvjereno reći da iznosim dojmove kluba Hrvatskih laburista a ne svoje osobne. Činjenica je da niti sebe doživljavam stručnjakom za elektroničke medije i općenito medije, spletom okolnosti me zapala ova uloga ali ne znači da o ovome ne mogu imati svoj stav odnosno ne mogu iznesti stav kluba Hrvatskih laburista. A ovdje iskreno rečeno da ništa od ovoga nisam pročitao imao sam prilike bogami svašta i čuti. Prvo s čim bi počeo kada sam počeo čitati ovo izvješće prvo što mi je upalo u oko je jedan tipfeler sa nekom čudnom brojkom koja je doduše ravnateljica u uvodnom dijelu obrazložila odnosno ona je rekla koja je brojka pa znamo da je 36 milijuna i ako se ne varam 240 tisuća to mi je prvi detalj koji mi je upao u oko pa mi je pokvario dojam o tome što ću ovdje naći pa sam se više posvetio tome što ću čuti od kolega za koje smatram da su ipak stručniji i daleko nego ja. Vrijeme rasprave o ovome, ne mislim sad na satnicu nego raspravljamo o nečemu što je za 2012. godinu i za svako takvo izvješće ću napomenut da je, stvarno to nije primjedba vijeću nego nama, ali svaki put se dešava ista stvar. Stalno o tim nekim izvješćima mi raspravljamo kad je već lagano prašina pala na njih, kad su oni u suštini nebitni osim eto da mi odradimo tu formalnost i možemo reći da smo ih raspravili. Iz izlaganja kolegice Glavak sam pravio neke zabilješke, doduše i od drugih kolega ali ona je bila prva pa sam krenuo od nje. Pa konstatacija medijska strategija mi očekujemo, nikako da dođemo. Pa moram priznat da ja uvažavam vaše stanovište, ali ne mogu shvatit vaše čuđenje. Pa mi čekamo strategiju za kulturu, to je sutra ako se ne varam o kazalištima rasprava, strategiju prometa. Da li ima uopće neka strategija koju ne čekamo i koju nikako da dočekamo? Tako da ne čudim se tome što nema strategije nego se čudim vama kolegice koja imate dovoljno iskustva u ovoj branši da se vi tome čudite. O samom izvješću ne znam da li ima smisla dalje raspravljat s obzirom da ravnateljica ga nije ni, brani nešto što nije plod njezinog rada. Ali postavlja mi se pitanje, šest ljudi prati 670 sati programa ako sam dobro zapisao. Na koji način izvest to da li ste spremni i sposobni nešto promijenit u tome da to stvarno ne bude slučaj što je kolega spomenuo iz Bjelovara, on je naveo za Bjelovar, nebitno da li je neki drugi grad i dal se tu uopće desilo, ali očito da postoji taj prostor manevarski gdje ljudi mogu dolazit do financija, a da im one ne pripadaju. Kolegica Glavak je spominjala masu onih koji su zapali u probleme, koji su čak prekinuli s radom, a s druge strane imamo one koji nemaju rada a uredno ostvaruju pravo, uvjetno rečeno, odnosno ostvaruju prihod što je ako ćemo iskreno čisti kriminal. Još mi nešto iz ove rasprave od maloprije ostalo u uhu, nenadležnost. Pa onda veli nenadležni se proglasili Vijeće za elektronske medije, Ministarstvo kulture, HAKOM, Ministarstvo financija, Odašiljači i veze. Pa bi se ja podsjetio na jučerašnje izvješće kad smo imali jednu agenciju koja je imala 7 predmeta, za 5 se proglasila nenadležnom, a 2 nije stigla riješiti. Pa izgleda je to postao trend da ne kažem nenadležnosti. Oni koji se nisu proglasili nenadležnima mislim da su najviše u tom trendu, a to je kompletna Vlada dosad pokazala svojim radom. Iznesen je i podatak o zastupljenosti političkih stranaka odnosno ravnomjernosti. Netko je, ne znam tko, spomenuo da je omjer 8:1. Ako je to točan podatak, iskreno rečeno mene je stvarno zaprepastio, ali ako je to točan podatak pa to stvarno je onda, ne znam kako bi to čovjek rekao, ali to je onda javna televizija stavljena u funkciju praktički jedne političke opcije ili njihovih satelita. Mislim da to nije za zabrinut se nama iz oporbe, mislim da se prvenstveno oni koji imaju mogućnost utjecaja na to da se oni prvi moraju zabrinut oko toga. Jer to je, pazite, to više nije situacija ja naređujem, to će tako bit, to postaje već i autocenzura. Ne ja moram samo pratit zna se koga, vodit brigu o liku i djelu. Kad sam spomenuo lik i djelo, netko je također spomenuo i lokalne medije i kako su lokalni mediji pod kontrolom lokalnih političara i tu nema izuzetka, bez obzira o kojoj političkoj opciji pričamo, ali stvarno lokalni mediji pogotovo, kolegica me gleda pozorno što ću sada reći, mi dolazimo iz iste sredine pa mi jako dobro znamo kako to lokalni mediji znaju pratit lik i djelo jedne osobe. I svi mediji koji jesu u toj sredini, u tom… laburisti - Stranka rada)** I svi mediji su da ne kažem 24 sata posvećeni liku i djelu jedne osobe. Znate da podsjeća ljude na onu, neću imenovat tko je rekao sa paštetom, u svim lokalnim medijima imate istu situaciju samo sa lokalnim političarom koji vedri i oblači, a još usput i zalazi u sve domove putem tih medija. Kontrola tog programa, da li će se to moći, da li ste spremni, neću pitat da li ste sposobni jer čim ste prihvatili tu funkciju vjerojatno za sebe smatrate da ste i sposobni, a da li ima i dovoljno i tehničkih i ljudskih kapaciteta da se to stvarno kontrolira. Meni je ovo frapantan podatak da 6 ljudi kontrolira 670 sati programa. Pa mislim ako je, svaka čast, očito imaju takve mogućnosti i toj je toj je lijepo, samo posljedice toga su da neki se naplaćuju bez da ostvaruju konkretne rezultate. Struktura vlasništva. Pa moram priznat da nisam našao nešto podrobno o tome što bi mi privuklo pažnju ovdje, u ovom materijalu. Neću o imenima kolega Mesiću, ali iz životnog iskustva iz sredine iz kojih mi dolazimo pa svi mi znamo da ovo ne pije vodu. Da oni koji su navedeni kao vlasnici najčešće su samo pro forme, da su eto neka etiketa da bi se stvarni vlasnik krio iza tko zna možda čini mi se da sam danas na portalu pročitao da čak sumnjaju da jedan ima 40 svojih različitih radio postaja ali da nije vlasnik papirnato svih tih 40. Da li je tome moguće stati na kraj i kako? Ja vjerujem da ćete si dati truda i naći neko rješenje da se ovo svede hajmo reći u najmanju moguću mjeru jer vjerujem da potpuno ovo iskorijeniti nije moguće. I imam još jednu zabilješku. S obzirom da ste vi ravnateljica Vijeća za elektronske medije i sad je kolega imao malo prije raspravu gdje je revolucionarne metode spominjao i takve stvari. Ja bih zamolio utjecaj svih koji mogu pomoći u nečem stvarno revolucionarnom, pa da mi u ovom Saboru dobijemo napokon mogućnost elektronskog glasovanja, da oslobodimo kolegu Marića one paranoje od balkona i petka i brojanja. Hvala vam lijepo. Nadam se da nisam previše se udaljio od teme. Poštovani kolega, najprije sa predsjedničkog stola. Slažem se sa kritikama i upozorenjima da je vrlo važno imati izvješća na vrijeme u Hrvatskom saboru, ali postoje i objektivni razlozi i nastojat ćemo da budu izvješća odmah sljedeće godine nakon proteka jedne godine. Drugim riječima, da smo trebali ova izvješća raditi u prošloj godini. Slažem se i upozorenje je dobro. želim radi hrvatske javnosti reći. I ovo izvješće koje vi proglašavate beskorisnim, bespotrebnim, zakašnjelim izazvalo je vrlo dobru pažnju klubova zastupnika i zastupnica u Hrvatskom saboru, jedan zastupnik se prijavio i 19 replika i 17 odgovora na repliku. To je značajna pažnja Hrvatskog sabora. A sada idemo na replike. Poštovani zastupnik Jasen Mesić, replika. Poštovani kolega, uopće vas dojam ne vara bez obzira što može dojam varati. Ali kod vas nije to bio slučaj da vas vara dojam. Zamislite kako će tek kad dođu na red izvještaji iz 2011. godine za Hrvatsku radioteleviziju kakvu će oni tek pažnju Hrvatskog sabora izazvati, koliko će tek tu bit replika i koliko će tu tek bit debate u Hrvatskom saboru. Što se tiče toga i tu sam stvarno pohvalio gospođu ravnateljicu što je došla. Vi se sjećate da smo prošli tjedan imali stanke za klub di smo protestirali zato što su skinuta izvješća o Hrvatskoj radioteleviziji. Hrvatska radiotelevizija tome nije posvetila niti jednu jedinu noticu, niti na radiju, niti na televiziji. Vraćam se na ono što ste poštovani kolega počeli govoriti o cenzuri. To je cenzura. Kada oporbeni klubovi u Hrvatskom saboru traže stanke za klub i protestiraju protiv toga da je izvješće skinuto sa dnevnog reda, odnosno da se nastoje fuzionirati izvješća iz 2011., dvanaeste i trinaeste s jedinim razlogom da ravnatelj ovdje ne bi morao doći jedan, dva ili tri puta i slušati što mu oporbeni zastupnici imaju za poručiti kao predstavnici izabrani od građana onda je to i gore od cenzure. Jer kad već imamo cenzuru onda bar da nam daju šansu da im kažemo da je to cenzura. Ali nije to kolega mišljenje nas iz HDZ-a ili nas iz oporbe. to vam je izvješće izašlo danas di se upozorava na direktnu mogućnost političke kontrole. I kao što je ravnateljica došla danas za izvještaj za period za koji nije nadležna i odgovorna, e tako je mogao i gospodin ravnatelj i mogli smo mu to omogućiti da nije bilo nakaradno to skinuto s dnevnog reda nakon što tavori više od godinu i pol dana na dnevnom redu ispod šezdesete točke, jedno od najvećih javnih poduzeća u Republici Hrvatskoj.

Važnost ove teme je urodila time da se javilo ne znam 5 klubova, 19 rasprava, ne znam koliko replika. I nisam spomenuo da je izvješće bespotrebno ili besmisleno. Ja sam rekao da je rasprava o tome besmislena sa tolikim vremenskim odmakom kad u stvari ona više ne može nikakav doprinos dat u razvoju u sljedećoj godini kad je ta godina i ta godina već prošla davno. Što se tiče autocenzure i cenzure, odnosno ja sam upotrijebio izraz autocenzura. Ja ću to malo tu vašu, vaš primjer ja ću ga malo proširiti, odnosno navest ću jedan drugi primjer. Imali smo Izvješće Državnog odvjetništva pripremljeno, raspravljeno, sve obavljeno i pripremljeno za petak za glasovanje. O izvješću se nije glasovalo niti smo ikakvo obrazloženje dobili zbog čega. Ne samo što nismo dobili obrazloženje, nego tri zastupnika tri zastupnika su uredno postavljali pitanje ali koji to uvjeti se nisu stekli. I nema odgovora. Ali što je najveći apsurd iza toga što su mediji napravili? Konstatirali ono u rubrici vjerovali ili ne ili uz zrnca kave eto desilo se. Pa u svakoj normalnoj državi bi od toga bilo ne znam četiri, pet stranica bi bilo teksta samo o tome. Pazite, nije to bilo tko. Pa kad selektore mijenjaju nogometne reprezentacije mi imamo pet stranica teksta o tome i svi imaju svoje mišljenje, mijenjaju glavnog odnosno izvješće glavnog državnog odvjetništva, nitko ništa,

Pa kolega govorili ste o tome da vam možda ova tema nije toliko bliska obično govorite i o željeznici recimo ali problemi su vam slični, možda ne toliko očiti koliko u HŽ-u, HŽ-CARGO-u. Međutim u problemima su i jedni i drugi kada govorimo o lokalnim medijima. Naravno da sam ironizirala ono na što ste se osvrnuli moje čuđenje, npr. to će vam izgledati ovako. Osnovati ćemo povjerenstvo koje će raditi na tome da se osnuje povjerenstvo koje će biti zaduženo za izradu strategije i tada će se početi raditi na izradi medijske strategije. Dakle, to već znamo, kada ne znamo što ćemo osnujemo povjerenstvo. Podaci, omjer 8:1 dakle pronašla sam relevantne podatke koji se odnose na deset mjeseci

Treći dnevnik, praćenje dakle relevantno mjerenje odnosno praćenje gostovanja od 26.kolovoza do listopada Kukuriku 19 gostovanja, HDz 3 i ostalih 67.

ovaj isto tako sam ukazivao i na ono što se dešavalo isto u drugim sektorima. Evo jučer recimo ono fenomenalno izvješće, ja mislim da ono treba svim svjetskim agencijama proslijediti da objave tu vijest da imamo državnu agenciju koja ima sedam predmeta u godini dana za pet se proglasi nenadležnom a dva nije stigla riješiti. Pa ja mislim da je to za Guinnessovu knjigu rekorda, treba ljude pohvaliti, treba im dati nagradu, to stvarno treba biti maštovit pa izać sa takvim izvješćem. Mislim to bolje da nisu napravili nikakvo izvješće pa da ih smjene zato što nemaju izvješće nego tako nešto napisati. Ali kad ste spomenuli oko ovo zastupljenosti u medijima, ali i to je znate statistika je vrlo varljiva. Pa recimo kad izađe neka ozbiljna tema, stanje u gospodarstvu, ne znam problemi sa frankom, sa kreditima e onda će Kukuriku koalicija dobiti svoj prostor u pravoj minutaži. A onda da bi se omjer nekako koliko toliko pokrio, onda puste prilog gdje dvojica Laburista ispred prije tiskovne konferencije u zafrkanciji razgovaraju da li se gospodine Čačić farba ili ne i sad minutaža je pokrivena, javljanja su pokrivena i sve u redu.

nekad, to je vaše pravo političko ovdje svih nas, uđete ipak u neke paušalne ocijene, jel? Kažete da ništa nisam pročitao i imao sam šta čuti a nakon toga kažete da je ovo besmislena rasprava. Pa baš da ne bi čitali i slušali samo portale i razno razne rasprave oko Vijeća za elektroničke medije zato je potrebna ova rasprava i zato su potrebni ovi materijali i službeni dokumenti jer onda iz njih i poznavanja samog načina rada Vijeća za elektroničke medije u moguće moguće kritike za određeni rad jer kritiziramo sve one koji rade i težimo da rade što bolje za to je i pozdravljamo da ovu raspravu koja kasni al je potrebita sluša i naravno ravnateljica jer će samim time znati i sutra u kom smjeru, na koji način bolje raditi i ispravljati ono šta se ispravit unazad naravno ne može. I čisto jedna opaska u vašem komentaru kako šest ljudi prati 670 sati. Kad bi znali na koji način se dobivaju koncesije i kojim sadržajem, kojim kriterijima, kojim zadaćama, na koji način npr. oni koji dobivaju koncesije što moraju zadovoljavati, što moraju dati kao prijedlog programa, onda je sasvim jasno da je taj program koji oni sprovode zbog čega su dobili koncesiju uz ostale uvjete je lako pratiti sa 6 ljudi, ne moraju oni gledati sve moguće televizije i slušati sva radija, jer to je nemoguće, to se nigdje ni ne radi, ali oni daju program, programski sadržaj koji od domaće produkcije do svih drugih sadržaja koji su potrebni da bi zadovoljili uopće da dobiju koncesiju puno se lakše prati a što se tiče brojenja tko je koliko puta bio, to se stalno broji, nažalost zato što očito nema se druga tema nego brojiti tko je više bio u medijima, vjerojatno onaj tko je bio interesantniji i zanimljiviji. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku će odgovoriti uvaženi Mladen Novak. Izvolite. Hvala. Kolega, pa ponavlja se stalno pravilo. Nije bitno što ja kažem nego je bitno dal vi komentirate ono što vi želite komentirati pa tako mi stavljate u usta nešto što ja nisam rekao ali nema veza i od koga je i dobro je. Što se tiče programskog sadržaja odnosno naših konkretnih primjedbi to smo odnosno sa onako laičkog stanovništva, bez stručnih izraza, ja sam otprilike i nešto rekao o tome ali i onako to je bilo upućeno ljudima koji slušaju a ne vama. Što se tiče ovog daljeg, podsjetit ću na jučerašnju raspravu kad je bilo o izvješću o drogama i tad smo konstatirali, tad smo nešto konstatirali što je kod nekih ljudi izazvalo ono zgražavanje iako su svjesni gdje žive i svjesni su istine i svjesni su da je to normalno i da se to dešava. Takva ista stvar se dešava i ovdje. Tamo smo govorili o tome da u dilanju droge, u švercu droge je uvijek uključen i poneki pojedinac iz policije, policijskih krugova i onda on javlja kad onako s obzirom da ima sve informacije i javlja kad će ići kakva racija, kad će se nešto po tom pitanju obavljati, to je ništa novo, to svi znaju, ali eto jučer smo doživljavali da se ljudi zgražavaju, joj odakle nam takva primisao. Ja ne tvrdim da se iz ovog Vijeća za elektroničke medije isto tako obavještava neki medij, joj pazi ovaj tjedan ili mjesec ćemo vas kontrolirati, ali čisto su, upućujem na to da postoji takva mogućnost i s obzirom da se nešto takvo dešavalo, ne takvo nego da se na onaj slučaj koji je kolega spomenuo iz Bjelovara, čisto upozoravam da očito ovom metodom se stvorio prostor za sumnju i ovo drugo. Ne pada mi na pamet da tvrdim da je to bilo i da to je posljedica toga, ali čisto upozoravam. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Za pojedinačnu raspravu prijavio se poštovani zastupnik Goran Marić, izvolite. **Marić, Vijeće za elektroničke medije, mi možda malo njega u važnosti podcjenjujemo, a on je izuzetno važan. To vijeće ima presudnu ulogu u formiranju istine koja se nudi hrvatskom narodu. Kolega Novak je govorio da nije stručnjak iz ovog područja, ja sam i čitao i slušao. Mislim da je vaša rasprava bila izuzetno korisna i to je dokaz da ne treba biti kuhar da bi se znalo je li juha slana, to može i onaj znati tko nije kuhar i vaša rasprava je bila izuzetno korisna i otvorila je mnoge replike i rasprave. Nekoliko bih, zašto je važna, najprije? Pa društvo, kažu opstaje na 3 stvari. Na miru, zakonima i istini. Najviše imamo mir, imamo zakone, doduše prilično nejasne i loše, ali nam najviše fali istine, najviše nedostaje i to je presudno za budućnost društva, a u formiranju istine bitnu ulogu ima Vijeće za elektroničke medije. O njihovom radu ovisi kako će djelovati svi elektronički mediji. Samo nekoliko bih, iskoristio ovu prigodu, opaski dao i osvrta na nekoliko stavki iz izvješća i na nekoliko pojava. Kada govorimo o promjeni vlasničke strukture, jedna sugestija, na stranici 12, bilo bi dobro osim navedenih pravnih osoba da se navede koje su to promjene nastupile. Dosadašnja je bila ta, a nova je ta i ta. To bi bila potpuna informacija, nije puno, ne zahtjeva … uz postavku … prostora, ali dobra informacija i prava informacija. Vi na sljedećoj stranici govorite da na, objavljen je obrazac na internetskim stranicama za prijavu te popis nakladnika televizije i radija na regionalnim i lokalnim razinama i podsjetnik na obvezu propisanu zakonom i upućeno na 161 adresu. Od tih 161 koji su zakasnili, njih se ponovo 26 oglušuje o vaš zahtjev. Ovdje upozoravam na nedostatak zakonskih odredbi i propisane još snažnije kazne za takvo ponašanje. Mislim da nije dobro da se zakonski dopušta da netko zakonski propisanu obvezu ne poštuje, a kamoli nakon toga da ne poštuje ni kad se dade upozorenje, da treba biti kazna snažnija tko ne poštuje, a još dvostruko veća ako ni nakon upozorenja ne poštuje. I tu je, vidi se da je vakuum u zakonske primjene. Iznosi koji su izdvojeni za oglašavanje tijela državne uprave i od kojih medija i koliko, mislim da bi ti iznosi isto trebali biti, jer se radi o tijelima državne uprave, točno kojim medijima i koliko su platili oglašavanje, onda bismo mogli zaključke donositi. Ovdje ste naveli da skrećete pažnju da neke nisu htjele dostaviti podatke, a radi se o institucijama odnosno agencijama koje su u vlasništvu RH. Čak vam Čak vam jedna, citirate kakva je ona agencija, odgovara, Agencija za zaštitu osobnih podataka u svom odgovoru između ostaloga navodi: "Agencija jest pravna osoba, sukladno članku 27. stavka 2, međutim to nikako ne spada pod pojam pravne osobe u pretežitom vlasništvu RH budući da je RH isključivo osnivač agencije, a ne vlasnik". Koji drzak izgovor, koja bahatost, koja moram reći perverzija, koji ružan izgovor za nedostavljanje podataka. Zamislite mi nismo u vlasništvu RH, RH je naš osnivač i mi ne želimo vama dostaviti podatke. To se radi o Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Isticanje kao primjer neprimjernog ponašanja prema regulatornom tijelu, prema Vijeću za elektroničke medije. Na stranici 27 navodite koje pravne osobe nisu iskoristile sredstva te ste im dali nalog da vrate sredstva, navodite 8 tvrtki, ali nema podatka jesu li oni ta sredstva vratili. Ali nema u izvješću, nego samo da je dat nalog da se vrati. Onda idete popis dajete što ste uočili o nepravilnostima i pritužbama građana gdje ste vi obrazložili zašto je netko učinio prekršaj. većina se može svesti da dolazi često do zlouporabe medijskog prostora, neprimjerenog oglašavanja. Pa navodite da je u kulinarskom prilogu određeni brendovi da ih ja sada ne reklamiran i da nigdje jasno i da nigdje jasno ne piše da je riječ o sponzorstvu, a zapravo je prikazano kao sponzorstvo. Ono što se možda nije primijetilo, a nekoliko puta sam govorio pa bih volio da to vijeće za elektroničke medije primijeti da se često na HTV-u kada se poziva goste, a ovdje ste pisali kako se intervjuira jedan gost sa majicom gdje je bila reklama i da je to neprimjereno i da se zbog toga prekršaj donosi. Međutim kada imamo gosta ispod kojeg piše da je on vlasnik privatne tvrtke te i te, da je on analitičar neke banke te i te, to je isto prikriveno oglašavanje i to konačno molim vas stanite tomu u kraj, molim vas. Ja to preklinjem već pet godina iz ovog Sabora. Pa neka je on analitičar poznati ali neka ne piše, neka piše bankarski analitičar ali ne koje banke i to gostuje po pet minuta, u Dnevniku središnjem, uporno to rade. U posljednje vrijeme se događa i sa privatnim učilištima to. Pa neka je gost, nemam ništa, dekan privatnog veleučilišta, ali neka se piše dekan veleučilišta, ali ne kojega veleučilišta. Na HTV-u to ne smije pisati i vrlo često se to događa. Ima emisija koje ste dobro primijetili kao divlji partiji koji kaže se da na RTL Exkluzivu takav program može ugroziti fizički, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika. Pa ne mogu ne spomenuti samo jednu emisiju koju moram priznati da čim vidim odmah prebacujem ali samo znam za nju jer dovoljno je vidjeti dvije sekunde da se može uvrstiti ne uvrstiti da samo ugrožava fizički, mentalni i moralni razvoj maloljetnika nego vrijeđa razum i ljudsko dostojanstvo i čovjeka, a zove se Krv nije voda. Pa tko to može gledati, ja stvarno ne znam. Molim vas da i to primijetite, ako je primijećeno divlji partiji. To je prepuno psovki u svaki radni dan popodne kada djeca dođu iz škole uče se psovati. To je negledljivo. Mislim da bi u ovom vašem izvješću trebalo zbog vas samih izanalizirati još detaljnije postojeću situaciju i u zaključku donijeti sve probleme s kojima se suočavate i sve prijedloge koje moramo riješiti čak i zakonski jer treba poboljšavati zakonski okvir koji postoji prostor za manipulaciju. Najmanje što se smije, smije se manipulirati medijima. I jednu još stvar koju bi usput spomenuo da je neprirodno, neživotno i ne znam kako još sve objasniti, da HTV naplaćuje satelitski program Hrvatima izvan Hrvatske dok dok druge zemlje kao što je Srbija ili neke druge po cijelom svijetu mogu gledati besplatno program. Uporno HTV traži pretplatu za Hrvate izvan Hrvatske i ne mogu gledati program svoje domovine. To je isto tako neprimjereno, a bio bih izuzetno obradovan kada bi to bila primjedba Vijeća. Hvala lijepa. Možda da predlažemo da kada potpisuju saborske zastupnike da potpišu samo saborski zastupnik bez stranke kojoj saborski zastupnik pripada. Za repliku se javila poštovana Sunčana Glavak. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa kolega Mariću dotakli ste se niza problema i ukazali smo bolje rečeno na ono što bi se trebalo poboljšati ili moglo poboljšati ali naravno ukazat ću još jednom na problem, a to je monitoring jer izmjenama zakona vi znate da su elektroničke publikacije jednako tako dospjele pod monitoring vijeća. Ja ne znam može li vijeće još jednom kažem to sve pratiti ima li kapaciteta. Točno je ono što kažete svakodnevno posebno u elektroničkim publikacijama jer virtualni svijet podnosi svašta ili dozvoljava svašta bez obzira na one napomene koje vam uvijek dolje kažu da ne smijete vrijeđati, da sukladno zakonu ne smijete koristiti grube riječi. Ponekad kao da administratori kao da administratori ne žele, ne vide ili možda namjerno ostave to tako da smo svakodnevno suočeni sa kršenjima zakona, kršenjima prava djece, diskriminacijom, govorom mržnje, vrijeđanjem i slično. Ne znam, zakon je donijet ali kako će se tome stati na kraj, bojim se da teško jer eto i sami ste spomenuli samo neke od monitoriranih nakladnika pri kojima su do sada bile uočene pogreške. Međutim kažem toga će biti sve više i sve teže će se to kontrolirati.

Glavak, ja možda malo stvar ponekad idealiziram, a ponekad priznam imam i cinizma. A znate zašto? Idealizam prethodi iskustvu, a cinizam slijedi iskustvu tako da je logično da ima i jednoga i drugoga. Ali ipak idealizam prevladava pa ja mislim da svemu se može stati na kraj. Nema toga čemu se ne može stati na kraj samo je pitanje hoće li se stati nakraj. Ali bih iskoristio priliku pa bih malo odgovorio i potpredsjedniku, da privatne interese na javnoj televiziji zastupati privatne interese od općih interesa trebamo razlikovati. Ja sam samo naglašavao da se ne smije na javnoj televiziji dopuštati promicanje privatnih interesa. Ako je to majica onda je to i potpis, ako je to iza natpis tvrtke gdje piše na nekoliko mjesta vidljiv je logo tvrtke onda ne bismo ga trebali čak sami i pisati. Nemam ništa ni protiv da ne piše ispod saborskog zastupnika koja je stranka. Nekima i ne treba jer sad su formirane emisije i na radiju i na televiziji gdje samo gostuju ministri sami i ne pišu na svim. ne razumije./ … Ima sad nova emisija Vrijeme za Vladu, bilo bi dobro da ima vrijeme i za zastupnike, da ima vrijeme za biskupe, vrijeme za katolike. Imamo emisije nove gdje dolazi samo ministar i sat vremena na javnoj televiziji govori, onda ne treba potpisivat. Ali ako je 6 gostiju iz 6 različitih političkih stranaka onda je logično da ima potpis iz koje je

(HDZ)** Zahvaljujem se potpredsjedniku Hrvatskog sabora. Pa u svom nastupu kolega Mariću rekli ste da vam je nezamislivo da se Hrvatima izvan domovine naplaćuje pretplata dok to druge zemlje u okruženju ne rade, dapače potiču na gledanje svoje televizije i to besplatno. To je istina, međutim moram naglasiti da i kod tih pretplata ima određenih problema koji zapravo dolaze od strane HRT-a, ali isto tako možda nismo imali dovoljno vremena reći ono što nije dobro, da je i HRT u ovoj godini ukinuo dva vrlo bitna dopisništva u BiH, u Sarajevu i Mostaru, dok recimo druge televizije npr. Republike Srpske ili Al Jazeere jačaju. To i nije logično zbog toga nakon popisa stanovništva u BiH za 560 000 Hrvata koji borave na tom prostoru, pa mislim da i HRT morao je ili mora dati svoj obol u tome. Evo toliko, samo da se nadovežem na vašu raspravu. Na repliku odgovara poštovani Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Babić, s pravom ste ukazali na ovu problematiku čak i pretplate, je meni nerazumljivo i neprihvatljivo i nikad se neću pomiriti da Hrvatska zabranjuje Hrvatima gledati hrvatski program. To ne mogu se s tim pomiriti nikako. Zamislite, Hrvati u Njemačkoj mogu i dobro je da gledaju što više programa, ali gledaju srpski program a ne mogu gledati hrvatski program. To je svim mogućim objašnjenjima neobjašnjivo. Neshvatljivo. Ne znam što mora biti u glavama HTV-a da takvu odluku donesu. Ali nisu samo, imam ja i drugih primjera. Meni nije jasno ni da Glas Koncila ne može se čitati na internetu. To je neshvatljivo. Pa što je njima interes, da vjernici čitaju tisak katolički ili da ne čitaju. Očito bi volili da ne čitaju pa ga zaključaju. Tako isto ne mogu vjerovati da se Hrvatima zabranjuje gledati, a nitko toliko ne čezne za Hrvatskom, nitko toliko ne čezne za hrvatskom rječju, nitko toliko ne čezne za domovinom kao što su oni od Argentine, Njemačke ili Kanade, Australije i ne mogu gledati odlukom jednoga pojedinca. Hvala. Završna riječ pripada ravnateljici Agencije i predsjednici Vijeća za elektroničke medije gospođi Mirjani Rakić. Izvolite. Gospođe i gospodo zastupnici. Hvala vam najljepša na ovoj zaista kvalitetnoj raspravi, na izlaganjima koja će biti nama u Vijeću i prije svega u Agenciji za elektroničke medije vrlo važna u našem daljnjem radu naravno. Ja mislim da ste vi s tim ciljem i govorili ovdje u ovom časnom domu. Drugo što želim upozoriti, riječ je o 2012., izvještaju za 2012. Ja znam da kad se govori o medijima vrlo teško je samo govoriti o nečem što je stavljeno ovdje na papir, rasprava se uvijek širi, pogotovo televiziji, HRT-u na kojem sam ja donedavno radila i možda je to taj spoj da su se neke stvari morale reći, ali ja nisam na sreću ili nažalost ravnatelj HRT-a nego odnedavno pa manje od tjedan dana predsjednica Vijeća za elektroničke medije i ravnateljica Agencije. Dakle hvala vam na svemu što ste rekli, to je iznimno zanimljivo i ja mislim da će to nama biti kvalitetna podloga za daljnji rad. obećat sad u ovom trenutku, to je da ćete iduće izvješće za '13. godinu dobiti u roku koji odgovara da bi se o tome moglo kvalitetnije raspravljati. Također želim naglasiti temeljem onoga što sam propitala unutar vijeća i agencije, materijal je dostavljen ali kako to mora proći, dostavljen je u ljeto 2013., ali svi materijali takvi moraju proći određenu proceduru i završili smo tu gdje jesmo i sa mnom koja sam ovdje da to izvješće vama prezentiram. Ono što je bilo pitano i što je važno reći, a to je jesu li vraćena sredstva iz fonda koja nisu iskorištena, odnosno nisu se realizirali programi za koje su se određeni nakladnici natjecali. Jesu, sva su vraćena i to je visina, to je tu, kako je veliki taj materijal pa prođu te brojke, a prepun je brojaka. 466 000 kuna je vraćeno u fond. To je važno da se kaže. Što se tiče monitoringa, ja znam da je vrlo teško to shvatiti na koji način se to monitorira. Digitalno se snimaju po obavezi oni koji se snimaju 24 sata, drugi prema ugovorima na koji način se to snima. Mi reagiramo i na pritužbe građana i naravno na saznanja samih vijećnika, a temeljem obaveza, programskih obaveza pojedinog nakladnika. Šestero ljudi to do sada može kvalitetno odraditi. Da to nije malo, niti nije prepuno, mi smo se držali previše, mi smo se držali pravila unije, zemlje članice prema svome tržištu određuju na neki način i broj onih koji će monitorirati, odnosno biti stalno zaposleni na tome izuzetno važnom poslu. U vezi sa pitanjem nacionalnih manjina plan je, sad već govorim o 2014. i on će bit vrlo brzo u realizaciji, a to je je otvaranje seta radionica o medijskoj pismenosti. Ovih danas se vrlo često govorilo o tome, iako se ne govori javno razmišlja se o tome, a to je naše snalaženje u medijima. Jedna od prvih tih radionica bit će upravo o nacionalnim manjinama. Ja mislim da će to biti jedna kvalitetna rasprava i saznanja do kojih će se tamo doći moći će se aplicirati u buduće. Što se tiče HRT-a ako tu trebam nešto reći i odnosa prema manjinama HRT ima ugovor sa Vladom i tu je određeno i broj emisija, količina minutaže ili već kako je to u pojedinostima stavljeno na papir. Sama saborska televizija činilo se to vama čudnim ili ne nije medij prema Zakonu o elektroničkim medijima. To je tzv. televizija zatvorenog kruga koju može imati recimo i svaka veća firma ako imate te mogućnosti da se prenose recimo neki zborovi radnih ljudi. Ja znam da smo mi na HRT-u to imali prenošeno, jer ne mogu svi zaposlenici bit u tom trenutku i slušati izlaganja pojedinih čelnih ljudi u kući, a teme su bile bitne. I još nešto, a to je obveza dijela odnosno tijela, dobro sam nije bio lapsus jer samo dio tijela državne uprave se odaziva na ta ta sredstva koja bi trebali godišnje uplatiti. Članovi Vijeća tvrde da su slali zahtjeve, požurnice i to je što je tu. U 2012. to je bilo nešto više od 4 milijuna. Koliko znam u 2010. dvije godine prije je to bilo negdje oko 19 milijuna. Dakle, vidite kolika je to razlika. Ja znam da smo u teškoj gospodarskoj situaciji, ali neke obaveze zakonske trebalo bi poštivati, poštivati, a ne da se stalno s požurnicama i prijetnjama Vijeća može jedino slati požurnice, ne može vam na drugačiji način hajmo reći prijetiti. Slučaj koji je ovdje spomenut Bjelovara, Vijeće zna za to i Vijeće je pokrenulo kod državnih tijela postupke jer to je kriminal i policija se bavi time. To bi bilo sve što bih ja htjela reći. I ono što mi se čini jako važno na ovom mjestu budući da sam ja tu prvi put mi ćemo se susretati ako ne češće onda uvijek na tim godišnjim izvješćima gdje ćete vi mene moći pitati sve ono što smatrate da je relevantno i na što ja moram odgovoriti. Ali ono što mislim da je meni važno u ovom trenutku jer ovo je vrlo Visoki dom, a gospodin Marić je rekao da je istina strašno važna u životu a pogotovo u razvoju jednog društva. Prema tome, ja želim samo ustvrditi jedno da je o meni ovdje rečena jedna velika neistina. Ja je čak ne želim ni ponovit, ali upozoravam samo na nešto. Kad se neistina ponavlja ona vremenom postaje navika i tretira se kao istina. Ja ne bih željela da ovaj ugledni Dom tako nešto poluči u buduće. I još nešto. Ja znam koliko imam godina i ponosna sam na svoje godine. Možda su mogli izabrati mlađu osobu, zašto ne. Ja sam se držala kriterija javnog poziva. Zašto su izabrali mene to znaju ljudi koji su me odabrali. Ja se sama nisam izabrala. Da su stavili u javni natječaj da traže osobu koja je mlada karakterizacijom tom i tom kao što se traži za auto showove vjerujte mi iskreno vam kažem ja se ne bih javila. Najljepša vam hvala. Zahvaljujem poštovanoj Mirjani Rakić. Imamo prijavljenu jednu repliku. Zastupnik Jasen Mesić, izvolite. **Mesić, Jasen (HDZ)** Zahvaljujem. Složio bih se s većinom ovoga što je gospođa ravnateljica zaključno rekla bez obzira što je malo izašla iz teme o kojoj danas raspravljamo, ali i mi smo u svojim raspravama izlazili iz teme pa to poštujemo. Ali što se tiče ovog Visokog doma i izbora. Da se u ovom Visokom domu poštovala argumentacija, poštovao politički konsenzus koji smo imali u nizu imenovanja od Hrvatske radiotelevizije, od HINA-e, da su se izbjegli sukobi interesa što nisu, da se drukčije radilo protekle dvije godine onda bi možda oporbeni zastupnici i drukčije gledali na stvari koje dolaze i na aktualnosti. Ali na žalost to tako nije bilo i nemamo na temelju čega vjerovati da će do sada biti drukčije. Budućnost će to pokazati. I kao što rekoste sretat ćemo se, bit će nam drago, kao što nam je i danas bilo i pozdravili smo to da ste došli podnijeti izvješće i za razdoblje za koje niste odgovorni. Što se tiče svega drugoga svatko od nas ima svoj svjetonazor. O mnogima od nas su i na javnoj televiziji izrečene laži koje se perpetuiraju i ponavljaju i nosimo se s time svaki dan na ulicama ovog grada. Govorim sad u osobno. Spomenuto je puno puta i s te strane vas mogu i razumjeti. Ali vi morate razumjeti i nas, jer vas uvjeravam da se više puta ponavljalo nešto što nije bilo istina. U tom smislu, imam još pardon, u tom smislu smatram da je isto tako to bilo potrebno reći u ovom Visokom domu, a budućnost će pokazati da li smo bili s pravom zabrinuti ili nismo. Hvala. Zaključujem raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Zahvaljujem poštovanoj Mirjani Rakić. Prelazimo, preskočit ćemo jednu točku. To je Zakon o kazalištima. Naime, Odbor nije raspravio prijedlog izmjena zakona. To će učiniti sutra u 1 sat pa ćemo tu točku raspraviti sutra poslijepodne.